je sati kolegice i kolege, nastavljamo s radom. Raspravit ćemo: - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 837. Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta ste primili.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 Poštovane zastupnice i zastupnici. Ovaj prijedlog zakona donosi se radi usklađivanja hrvatskog zakonodavstva sa propisima EU. Naime, Naime, radi ukidanja Direktive 2001/82 EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25.listopada 2011.godine o olakšavanju prekogranične razmjene informacija o prometnim prekršajima, vezanim uz sigurnost prometa na cestama, te donošenja nove Direktive EU 2015/413 Europskog parlamenta i Vijeća od 11.ožujka 2015.godine o olakšavanju prekogranične razmjene informacija o prometnim prekršajima protiv sigurnosti prometa na cestama potrebno je ovim prijedlogom zakona izmijeniti odredbe Zakona o sigurnosti prometa na cestama u dijelu u kojem se navodi propisi EU koji se sada prenose u pravni poredak RH. Također ovim prijedlogom zakona se mijenjaju definicije pojmova radni stroj, moped, motocikl, motorni tricikl, propisane odredbom članka 2. Zakona o sigurnosti prometa na cestama radi usklađivanja ovog prijedloga zakona sa pravnim propisima EU. Naime, Naime, Europska komisija u okviru E-pilot u predmetu 6919 14 … zatražila odgovore na pitanja vezana uz usklađivanje odredbi ovog zakona sa odredbama Direktive 2006/126 EZ o vozačkim dozvolama koja je izmijenjena Direktivama 2009/113 EZ, 2011/94 EU i 2012/36 EU je kao rezultat odgovora RH, Ministarstva vanjskih poslova i europskih poslova Europskoj komisiji izmijenjena odredba članka 2.važećeg Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Nadalje, kako je odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama propisano da se vozačke dozvole da kategorije B, C1 E, C, D1 E, D izdaju samo vozačima koji već imaju pravo upravljati vozilima kategorije B, C1 C, D1 i D, a dozvola za kategoriju H se izdaje samo vozaču koji već ima pravo upravljati kategorijom B, te kao se pravo upravljanja dokazuje vozačkom dozvolom odnosno potvrdom o podnesenom zahtjevu za izdavanje vozačke dozvole. Iz važeće odredbe proizlazi da je vozač dužan imati vozačku dozvolu npr. u situaciju kada posjeduje C kategoriju kako bi mogao dobiti vozačku dozvolu C E kategorije. Navedenu odredbu stoga je potrebno izmijeniti s obzirom da nije u skladu sa odredbom sukladno kojoj se vozačke dozvole za kategorije C1 C, D1 i D izdaju vozačima koji su već položili vozački ispit za upravljanje vozilima kategorije B. Zakonom o sigurnosti prometa na cestama propisano je da je osoba na koju je vozilo registrirano dužna u roku od 15 dana od prodaje ili drugog načina promjene vlasništva na vozilu odjaviti vozilo, osim ako obvezu objave vozila nije preuzeo novi vlasnik vozila. Isto tako propisano je da je novi vlasnik vozila koji je preuzeo obavezu odjave vozila dužan u roku od 15 dana od stjecanja vozila registrirati vozilo na voje ime ili ga odjaviti, a ako ga ne registrira na svoje ime ili ne odjavi ministarstvo nadležno za unutarnje poslove će na zahtjev osobe na koju je vozilo registrirano rješenjem ukinuti registraciju vozila. Naime, tijekom primjedbe odredbe važećeg zakona uočen je problem koji se pojavljuje u praksi i to u slučaju kada je stari vlasnik registriranog vozila u obvezi odjaviti odjaviti vozilo a to ne može učiniti jer više nije u posjedu dokumenta odnosno prometne dozvole i registarskih pločica, a koje je dužan predati u postupku odjave vozila. S tim u vezi, a radi rješavanja navedenog prijedloga ovim prijedlogom zakona propisuje se da obveza odjave vozila postaje isključiva obveza novog vlasnika vozila i to u svim slučajevima, a ne samo u slučaju kada je obvezu odjave vozila preuzeo prilikom stjecanja vozila. Ovim prijedlogom zakona ukida se i ograničenje najveće dopuštene snage motora, osobnog automobila B-kategorije kojim smiju upravljati mladi vozači jer takvo ograničenje nije sukladno Direktivi 2006/126 EZ Europskog parlamenta i Vijeća o vozačkim dozvolama. Osim toga i nije dokazano da ograničenje bruto snage motora u osobnim automobilima ima ikakav utjecaj na sigurnost prometa. Naime, pokazalo se da ograničenje snage motora osobnih automobila kojima smiju upravljati mladi vozači na 80 kilovata stvara brojne probleme u praksi. Pitanje drugog automobila u obitelji, pokriće police obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti koje ne vrijedi ukoliko vozač nije imao pravo upravljati vozilom kojim je prouzročio štetu, strani vozači koji turistički dolaze u Republiku Hrvatsku i Za produženje valjanosti vozačke dozvole nakon navršenih 65 godina života važeći Zakon o sigurnosti prometa na cestama propisuje obvezu obavljanja zdravstvenog pregleda što se u praksi pokazalo kao prekomjeran teret za građane te životne dobi te se stoga predlaže rješenje po kojem se zdravstveni pregled treba obaviti samo u slučaju da je obveza zdravstvenog pregleda utvrđena zdravstvenim uvjerenjem na temelju kojeg je vozačka dozvola izdana. Međutim, ja bih ovdje jednu malu digresiju. Uvijek ostaje zakonska obveza iz članka 233. stavka 3., to je opća obaveza prema svim vozačima koji sudjeluju, sudionicima u prometu da ako se na liječničkom pregledu ili u tijeku liječenja utvrdi da vozač boluje od bolesti ili ima invalidnost radi koje nije više sposoban upravljati sigurno motornim vozilom, liječnik koji je obavio pregled ili je liječio vozača te izabrani liječnik dužan je uz upozorenje bolesnika o tome obavijestiti nadležnu policijsku upravu, odnosno policijsku postaju kako bi ga mogli ona mi, odnosno Ministarstvo unutarnjih poslova uputiti na izvanredni nadzorni liječnički pregled. Znači ovdje se ne radi o nikakvom eventualnom umanjenju sigurnosti u prometu. Isto tako važećim Zakonom o sigurnosti prometa na cestama propisano je da zdravstvenu sposobnost vozača i kandidata za vozače čija je zdravstvena sposobnost ocijenjena različito u jednoj ili više zdravstvenih ustanova utvrđuje liječničkim pregledom drugostupanjsko zdravstveno povjerenstvo koje osniva ministar nadležan za zdravstvo. Međutim, zakonom nije propisano kako u slučaju različite ocjene zdravstvene sposobnosti utječe na posjedovanje vozačke dozvole. Stoga ovim prijedlogom zakona propisuje se da će u navedenom slučaju, znači kada postoji različitost policijske uprave, odnosno policijske stanice postaje, takvom vozaču, privremeno oduzeti vozačku dozvolu sve dok se on ne podvrgne zdravstvenom pregledu pri drugostupanjskom zdravstvenom povjerenstvu. S obzirom da postoji obveza usklađivanja Zakona o sigurnosti prometa na cestama s pravnom stečevinom Europske unije predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime kluba SDP-a poštovana Ada Damjanac. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, uvaženi zamjeniče ministra sa suradnikom, kolegice i kolege. Evo pred nama se nalazi i još jedan zakon oznake P.Z.E. što znači da ga usklađujem sa zakonodavstvom Europske unije. Dakako radi se o Prijedlogu zakona o Izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama sa Konačnim prijedlogom zakona. Do same promjene dolazi kao što je i napomenuo zamjenik ministra zbog ukidanja direktive Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. godine i donošenja nove Direktive Europske unije od 11. ožujka 2015. godine a odnosi se na lakšu razmjenu informacija o prometnim prekršajima protiv sigurnosti prometa na cestama u dijelu uvođenja propisa Europske unije u pravni poredak Republike Hrvatske. Radi se i o usklađivanju pojmova i definicija iz područja prometnih vozila kao i definicija npr. AM i C vozila što znači da AM vozila su mopedi i motokultivatori i ono što je potrebno za njihovo upravljanje a to je starosna dob od 15 godina. Zatim za C vozila a to su motorna vozila koja osim vozila D1, D i F čija najveća dopuštena masa ne prelazi 7 tisuća 500 kg i za njihovo upravljanje Usklađivanje se odnosi nadalje na pravo dobivanja određene kategorije za upravljanje motornim vozilima. U članku 217. definirane su kategorije koja prometna sredstva spadaju u koju kategoriju kao i minimalna starosna dob vozača za dobivanje vozačke dozvole određene kategorije. Kada već govorim o vozačkim dozvolama onda je važno napomenuti i još jednu promjenu a odnosi se na trajanje važenja dozvole, odnosno produljenja kada ona istekne. Naime, vozačka dozvola za upravljanje vozilima AM, A1, A2, A, B, i BE kategorije izdaje se sa rokom važenja od 10 godina odnosno najduže do 65 godine života. Do sada je bila obaveza zdravstvenog pregleda nakon 65 godine i ovo je nešto što se sada mijenja, ostaje obveza liječničkog pregleda samo ako je utvrđena zdravstvenim uvjerenjem na temelju kojega je vozačka dozvola izdana i prilikom njenog produljenja, dakle nakon 65 godine života. Ta se odluka ne odnosi na vozače B kategorije kojima je to zanimanje i instruktorima vožnje, npr. taksistima, profesionalnim vozačima jer kod njih se vozačka dozvola izdaje isto isto tako na 10 godina ali sa obavezom liječničkog pregleda prilikom produljenja. Za vozače koji posjeduju vozačku dozvolu C1, C1E, CC, D1, D1E, DDE i H, vozačka dozvola izdaje se dakle na rok od 5 godina i tu je obaveza liječničkog pregleda prilikom svakog produljenja. No postoji još jedno ograničenje, a to je produljenje odnosno izdavanje vozačke dozvole na 1 godinu kod slučajeva kada je potreban zdravstveni nadzor u kraćem roku. Nadležno tijelo odnosno policijska uprava može donijeti odluku o neizdavanju vozačke dozvole i protiv takve odluke ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. To je vidljivo nama iz članka 224., ali isto tako i kod članka 241. u postupku neizdavanja izvoznih pločica u članku 250. u postupku neregistracije vozila kod promjene vlasnika ako se u roku od 15 dana od promjene vlasnika ne prijavi ta promjena ili izvrši odjava, a to sad postaje obveza novog vlasnika vozila. Isto tako odnosi se i na članak 252. kojim se također propisuje da se protiv rješenja u postupku registracije vozila, produljenja važenja prometne dozvole, izdavanje pokusnih pločica, izdavanje ukidanja odobrenja za izdavanje pokusnih pločica, izdavanje korištenja prenosivih pločica ne može izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor. U članku 284. koji se odnosi na odbijanje izdavanje dozvole kandidatu za vozača ili oduzimanje dozvole od strane policijske uprave u slučaju različite ocjene zdravstvenog stanja odnosno sposobnosti vozača sve dok drugostupanjsko zdravstveno povjerenstvo ne utvrdi da je zdravstveno sposoban za upravljanje vozilima kategorije za koju mu je izdana vozačka dozvola, za koju mu se izdaje ili oduzima, isto tako ne može se izjaviti žalba ali se može pokrenuti upravni spor. Meni je osobno žao što se ukida ograničenje za mlade vozače do 24 godine, a to je za upravljanje motornim vozilima čija snaga motora prelazi 80 kw, ali razlog da se to miče je upravo usklađivanje sa drugim zemljama Europske unije pravilo ne postoji jer bi to onda bilo diskriminirajuće u odnosu na naše vozače. Dobro je ono što je i bitno, da ostaje nulta stopa tolerancije na alkohol mladih vozača. I da kažem da je od 3. travnja do 10. travnja 2015. provedeno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću i tijekom internetske rasprave 26 sudionika dostavilo je svoje prijedloge i u privitku materijala koji smo dobili s ovim prijedlogom zakona nalazi se izvješće sa rasprave i obrazloženja o prihvaćanju ili neprihvaćanju. Izmjene i dopune Zakona o sigurnosti prometa na cestama kojeg imamo pred sobom stupiti će na snagu nakon usvajanja normalno, odnosno prvog dana, počet će se primjenjivat prvog dana nakon objave u Narodnim novinama. Dakako, klub SDP-a podržati će Izmjene i dopune Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Zahvaljujem. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala i vama. U ime kluba nezavisnih ljevičara govorit će Mladen Novak. Poštovani potpredsjedniče, uvaženi zamjeniče sa suradnikom. Ja ću malo imat drugačiju raspravu u odnosu na svoju prethodnicu. Koliko sam ja upoznat, a mislim da nisam jedini ovdje koji je bio na sjednici odbora, možemo konstatirat da je promjena europske direktive samo u tome da se poziva sad na neke druge propise odnosno neke druge članke. U samom sadržaju nema promjene, prema tome ovo E je opet svojevrsna manipulacija, ali dobro, na to smo već naviklo. I obično kad stoji to E onda se nešto prilagođava direktivama Europske unije, a u suštini mijenja se puno onih drugih stvari koje s tim nemaju apsolutno nikakve veze. Ja neću reći da donošenje donošenje ovog zakona ima veze sa predizbornom kampanjom i činjenicom da je izborna godina ili predizborna, ovisi, ali da su pojedine odredbe ovdje po mome diskutabilne, stvarno jesu. Bilo je govora da li se možda podleglo na sjednici odbora i kojekakvim automobilističkim lobijima. Evo ja vam mogu pročitat odgovor iz 2012. godine, 13. srpnja zastupničko pitanje u kojem stoji da je oko 82% svih registriranih vozila u Republici Hrvatskoj ispod onog praga od 80kw pa prema tome to nije pogodovanje kad govorimo o Hrvatskoj. Ali činjenica da mi ne govorimo samo o Hrvatskoj i da vjerojatno postoji određeni pritisak na razini Europe kod takvih donošenja takvih propisa. Jer budimo iskreni, oni koji rade one najjače pile kako bi to rekli ovi mladi, oni u principu imaju i najjače lobije i najlakše će izlobirat određena rješenja. Ali kad sam već spomenuo ovaj zakon onda moram nešto i pozitivno reći da ne ispadne da je samo negativno. Oko promjene vlasništva ovo sve što ste vi obrazlagali da ne ponavljam sad, apsolutno se slažem i to je trebalo još i ranije napravit ali eto nismo i to nije kritika nego je čisto dobro uočen problem. Što se tiče liječničkih pregleda također, slažem se i mislim da je ovo dobro da ste obrazložili dodatno jer sudeći po sudeći po onome što se dalo iščitat u medijima čak mislim da su i pojedini novinari krivo protumačili i mislim da je s vaše strane ovo bilo dobro prezentirano. Ali 2012. godine u srpnju sam ja uputio pitanje, zastupničko pitanje temeljem dva upita građana. Jedan upit se odnosio na to da privatnik ima registrirano vozilo koje je iznad propisane snage, on je obrtnik, vozilo karavan, koristi ga u obrtu i sad njegov sin ide s tim vozilom po, bukvalno 2 metra kabla, dalje od mjesta gdje rade, zaustavi ga policija i on je u prekršaju. Poslao je svog sina koji je ispod ove dobne granice. To je problem broj jedan. Problem broj dva. Manji automobili nabrijani, ali su ispod ovoga, ubrzanje od 0 do 100 za ne znam 6, 7 sekundi, a onaj prije spomenuti ima ubrzanje za nekakvih 15 sekundi. tad sam dobio odgovor na zastupničko pitanje, ali ono što je interesantno što piše u tom odgovoru. Prilikom uvođenja navedenih ograničenja u zakone proučavali smo rješenja drugih zemalja, ali i statističke pokazatelje i specifičnosti koje vladaju u našoj zemlji. E sad tu meni nešto nije jasno. Da li su statistički pokazatelji se nešto drastično promijenili ili je ovo napisano čisto da bi se nešto odgovorilo, pa bez brojčanih pokazatelja, bez pozivanja na neke argumente, nego konstatacija koju ne možete provjeriti i ona se podrazumijeva da je istinita. To ja mislim da je neozbiljno od strane bez obzira kojeg ministarstva ili Vlade da se na takav način, mi smo nešto konstatirali, izrekli i samim tim se podrazumijeva da je to istina. Mislim da je to nekorektno. S druge strane imali smo tamo na sjednici Odbora imali smo priliku čut razmišljanja da se već stvorila nekakva navika kod naših građana i da se nešto podrazumijeva. Mlađe osobe ispod 24 godine ne mogu određena vozila voziti. To je postalo nekakva hajmo reći nešto s čim su se ljudi pomirili, to je obaveza za koju svi znamo da je takva i nitko ne postavlja upitnost njezina donošenja. Sad najedanput mi potežemo pitanje usklađivanja sa EU, a onda je bilo obrazloženje veća sigurnost. Pa zašto mi ne bi donijeli propis, odnosno ostavili postojeći koji kaže barem po onome što smo čuli i što ovdje piše, što smo čuli prošli puta na odboru, ne sad na ovoj zadnjoj sjednici nego kad je to bilo aktualno da s time pala drastično smrtnost mladih ljudi u prometu, da je povećana sigurnost. Svi mogući pokazatelji su išli na ruku onome zakonu koji sad idemo mijenjati. Jel' to meni netko može objasniti da li su se ti parametri tako mijenjali ili su to dnevno-političke potrebe, pa onda stvarno možda je netko u pravu tko tvrdi da je to populistički potez vezan uz buduće izbore. Neću, ja ne tvrdim da je, ali je suludo ako stavljamo mlade ljudske živote sad na panj zbog toga da bi se nekome dodvorili, a iz ovog papira, odgovora koji je potpisao ministar 2012. godine stoji da upravo proizlazi, zaključak je da je ovo u stvari populistički potez i da se radi sve samo zbog toga što slijede izbori. Ne znam, ali volio bih odgovor od vas zamjeniče da li vi možete izaći sa konkretnim pokazateljima, brojkama koliko je točno donošenjem ovog zakona, ovog koji je trenutno na snazi pao broj stradalih mladih ljudi, njihovo sudjelovanje u prometnim nezgodama ili je to onako paušalni podatak za dnevno-političke svrhe? Ja nisam protiv toga da se zakon mijenja. A ako se pokaže da je nešto dobro, da nešto ide u cilju nekakve, podizanje nekakve kvalitete života ljudi. Ali bojim se da je ovo nekakav ishitren potez koji baš nema uporište u ničem. Hvala lijepo. Zahvaljujem. U ime DC-a, Novog vala i narodne stranke reformista govorit će poštovani Petar Baranović. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane dame i gospodo, uvaženi gospodine zamjeniče sa suradnikom, vrlo kratko o ovom zakonu fokusirano na jednu bitnu stvar. Prije toga onako uvodno potpuno jasno da se radi o zakonu koji zbog potreba usklađivanja sa pravnom stečevinom EU, odnosno sa relevantnom direktivom treba donijeti po hitnom postupku jasna je situacija, uskladili smo sve pa moramo i ovo. Međutim, u ovom zakonu postoji jedna ideja koju je gospodin zamjenik ministra pokušao obrazložiti, koju će neki kolege, kolegice i kolege prihvatiti, dio javnosti će biti za, dio protiv, a ja ću se na nju osvrnuti i vlastitim iskustvom i slučajem. Imao sam prijatelja, počinje jedna pjesma i dobro je kad tako počinje pjesma, ali kad tako počinje životno iskustvo i to tužno životno iskustvo koje bi nam trebalo bit jedna referenca za promišljanje o ovome, onda nije sjajno. Vršnjaci, rasli smo skupa, išli skupa u školu, dosegli određene godine i točku u kojoj je on ostao, a ja sam nastavio živjeti dalje, poginuo u saobraćajnoj nesreći na mopedu u blizini Šibenika jer mu je prednost oduzeo vozač od 80 i nešto godina koji naravno dame i gospodo da se ne lažemo ne može voziti u današnjem prometu. Možemo se mi pozivati na slobode. Kad bi se pozivali na slobode od rođenja čovjeka onda bi bilo upitno i zašto ne prije punoljetnosti? Zato što smo procijenili da ljudsko biće do određenog stupnja zrelosti ne stječe adekvatne mentalne, intelektualne, motoričke kakve god hoćete sposobnosti da upravlja vozilom. Želite li mi gospodine zamjeniče ministra u ime vašeg ministra reći da ljudi od 85 godina su sposobni u današnjem prometu participirati bez rizika? Je li itko u izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama pokušao shvatiti istinu da je najveći broj vozača iznad 80 godina bomba na cesti? Što mi radimo? Hoćemo li uvesti na Croatia airlines pilote od 70 godina? Što mi radimo? Mi ukidamo obavezni liječnički pregled iza 65. godine. …/Govornik vjerovali ili ne. Ukidamo zadnji obvezni zakonski filter sposobnosti koja je sama po sebi upitna. I tu istinu svi u ovoj sali duboko znamo. Jer da je drukčije onda bi vrlo vjerojatno olimpijski osmerac bio prosječne starosti od 67 godina. A ja znam da ja danas sa 44 odnosno pardon 46 godina, htio sam malo ukrasti, ne bi mogao potegnuti niti 500 metara pruge. I nemojmo se lagati! Donosimo zakon u kojem ionako problematične odredbe po kojima puštamo ljude, starce koji jedva mogu hodati po cesti, koji ne vide prst pred nosom još rješavamo obaveznog liječničkog pregleda pod izlikom da će to ako je potrebno njegov liječnik nešto pa neko povjerenstvo, a Churchill je rekao genijalnu stvar o povjerenstvima, rješavati. I kad onda nekog mog drugog prijatelja ubije starac od 85 godina onda ćemo biti odgovorni dame i gospodo mi u ovoj sali i vi gospodine zamjeniče i vaš ministar koji je došao na tu genijalnu ideju. Ja vas molim da još jednom predlagatelj ovog zakona promisli o ovome i da prespava noć, da dođe sa amandmanom Vlade. Ja ga neću pisati, očekujem da to Vlada napravi i da zaštiti živote građana ove zemlje na cestama, da se privedemo zdravom razumu da ne bi još netko, nečiji prijatelj ili prijateljica zaglavili zbog ovakve gluposti. Hvala lijepa. Imamo dvije replike, prvo Željko Šemper. **Šemper, Željko (HSU)** Kolega Baranoviću ova vaša rasprava je u najmanju ruku neprimjerena da ne kažem neke malo gore riječi jer bih mogao nešto svašta reći jer ne znam da mi se sad mjeri tlak bio bi stvarno vrlo visok. Ovo je neprimjereno i sramota za jednog zastupnika koji ljude sa 75 godina naziva starcima. Meni fali 4 godine, jesam ja starac? Sramota! Dajem vam na 100 metara 10 metara fore pa ćemo vidjeti tko će biti prvi.

Sobol. **Sobol, Gordana (SDP)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Dakle kolega Baranović, naravno svatko ima svoj stil, ja ne bih tim stilom govorila kao vi ali u biti ja ću sad reći jer sam tako govorila i na odborima koji su bili predstavnici predlagatelja to znaju da se u osnovi slažem sa osnovnom misli koju ste iznijeli ovdje, a to je da također smatram da ova odredba da nakon 65 godine se više ne mora dakle raditi zdravstveni pregled nego samo na osnovu onog zdravstvenog, ako postoje indicije kod onog zdravstvenog pregleda koji je napravljen prilikom izdavanja vozačke dozvole. I tu definitivno smatram da su u pravu, da prvo treba slušati struku koja o tome govori. Ja ne znam da li ste svi ali neki od nas su dobili izuzetno dobro argumentirane razloge zašto ovakav prijedlog ovakav prijedlog ne bi trebao stajati u zakonu i to od strane stručnjaka medicine rada. Mi se možemo zavaravati ovako i onako, možemo svi misliti o sebi ovo ili ono ali ja u osnovi ne podržavam ovaj prijedlog da se na ovaj način, ajmo vidjeti kako i na koji način se to može bolje urediti, ali da se potpuno na ovaj način regulira ovo dosadašnje pravo odnosno izbaci mogućnost da se ide na zdravstveni pregled nakon 65 godine. Smatram da nije dobar, bez obzira uz sve argumente koje sam imala prilike iščitati od Sindikata umirovljenika i ostalih koji su o tome govorili. Ali smatram da struka prvenstveno treba imati riječ kada je o ovome pitanje. **Baranović, Petar (Reformisti)** Hvala lijepa uvaženi gospodine potpredsjedniče Sabora. Poštovana kolegice Sobol vaše slaganje s onim što mislim ja kao zastupnik, a vrlo vjerojatno i većina zastupnika osim kolege Šempera i možda još pokojeg, je ohrabrujući znak za hrvatsku politiku. To znači da razum se može dignuti iznad dnevne politike i da možemo u ovoj sali biti odgovorni bez obzira na stranke, na spol i na dob. Ja sam ovo što sam izrekao za govornicom izrekao ne srameći se svoje mladosti, referirajući se na razum današnji koji imam, ne bojeći se i ne srameći se buduće starosti ako mi je Bog da dočekati. I iz tog razloga uopće ne vidim zbog čega je kolega Šemper ovako temperamentno istupio. Jer ako sam ikog u životu volio volio sam moju babu starosti, ona mi je pružila najviše. Drago mi je da ste se složili i ja se nadam da će biti još zastupnika koji će dati svoj obol u današnjoj raspravi o ovom razmišljanju vašem, mom, razmišljanju zdravog razuma koji uvažava vrijednost ljudskog života i stvarne parametre kod donošenja ovakvih odluka. Hvala lijepo. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, poštovani zamjeniče. Prije nego počnem morao bi si staviti prst kao što je Šuker kod onog penala kad je izvodio na svjetskom prvenstvu. Toliko ste me uzbudili. Zadnje izmjene Zakona o sigurnosti prometa na cestama bili su na raspravi u ovom Saboru 13.srpnja prošle godine imali su cilj usklađivanje s pravom stečevinom EU u pogledu obavezne upotrebe sigurnosnih pojaseva i sustav sigurnosnog vezivanja djece u vozilima. Uz ove ključne odredbe primarni cilj je bio osigurati viši stupanj sigurnosti vozača i drugih sudionika u prometu zabranom upotrebe mobitela i drugih uređaja za vrijeme vožnje na sve vozače kao što su vozači tramvaja i biciklisti kod kojih nije postojala zabrana. Uz ove dvije prethodne odredbe koje su se uskladile s direktivama EU izmijenjena je i odredba koja nema veze s direktivom EU a koja je propisala obvezu zdravstvenog pregleda na način da se vozačka dozvola poslije navršene 65 godine života više ne može produžit bez obaveznog zdravstvenog pregleda. Primjena ove odredbe od 5.kolovoza 2014.izazvala je veliki gnjev i nezadovoljstvo kod umirovljenika i osoba starijih od 65 godina. Ispunjavanje psiho testova, pregledi kod četiri do pet liječnika i na kraju trošak od oko 600 kuna bio je udar na osobe treće dobi. Prije ove izmjene još od 2004.vozačka dozvola se izdavala na 10 godina s rokom važenja do 80 godine života vozača a nakon toga na rok označen u liječničkom uvjerenju a najduže na 5 godina. U vrijeme kad se stalno produžava životni vijek, kad se u istoj godini povećala dobna granica za starosnu mirovinu na 65 na 67 godina, sniženje dobne granice sa 80 na 65 godina bilo je stvarno šokantno posebno za one koji ne osjećaju teret godina ili slabljenje psiho fizičkih sposobnosti. Istovremeno ima dosta pojedinih kategorija osiguranika kao što su sveučilišni profesori, odvjetnici, liječnici koji imaju pravo na rad do 70 godine života. Ovakva izmjena ukazivala je i na mogući diskriminacijski učinak jer ovakva odredba u nepovoljan položaj stavila je veliki broj vozača na osnovu dobi u odnosu na vozače mlađe od 65 godina života. U Hrvatskoj u listopadu 2014.godine ukupno je bilo 2 milijuna 152 tisuća vozača, a od toga broja 221 tisuća starijih od 65 godina života što je 10,28%. Statistike pokazuju da stariji vozači ne pripadaju najrizičnijim skupinama u prometu, da su upravo oni zbog svog iskustva u vožnji daleko oprezniji i promišljeniji sudionici u prometu. Temeljna zamjerka dosadašnje odredbe je što se generalno propisuje zdravstveni pregled za osobe starije od 65 godina života, vodi se samo računa o dobi a ne i o zdravstvenom stanju vozača. Granica od 65 godina određena je paušalno bez utemeljena jer psihofizičke sposobnosti su individualne kod vozača starije životne dobi. Izmjena članka 222.stavka 2.zakona u prošloj godini prošla je dosta nezapaženo uz ostale izmjene pod oznakom P.Z.E. Po hitnom postupku iako postupak produljenja vozačkih dozvola nije bila predmet usklađivanja s direktivom EU. Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću povodom nacrta prijedloga zakona održana je putem interneta i provedeno je u vrlo kratkom roku od 7 dana u lipnju 2014.godine. Pa i nije bilo primjedbi na nacrt zakona. Nažalost tek primjenom zakona, naknadnom provjerom i usporedbom s ostalim članicama EU uvidjeli smo kako je isti problem vrlo liberalno riješen u Belgiji, Francuskoj, Njemačkoj gdje kod obnove vozačkih dozvola nema liječničkih pregleda bez obzira na godine, do Italije koja ima vrlo rigorozan zakon. Obavezan liječnički pregled svakih 10 godina do 50 godine, svakih 5 godina od 50 do 70 i svake 3 godine nakon 70 godine života. Primjedbe su bile i kako nacrt prijedloga zakona nije prošao ni obveznu proceduru rasprave na Nacionalnom vijeću za umirovljenike i strije osobe. Iako prema sporazumu između Vlada Republike Hrvatske i Nacionalnog vijeća svaka izmjena propisa u fazi nacrta koji se tiču mirovinskog sustava i zaštiti starijih osoba treba doći na dnevni red vijeća kako bi njegovo mišljenje efikasno moglo utjecat na konačan prijedlog zakona. Isto tako smatrali smo da liječnici obiteljske medicine trebaju preuzeti odgovornost i inicirati određeni pregled jer najbolje poznaju zdravstveno stanje svojih pacijenata. U primjeni ovog zakona i dosad je prema članku 233.stavku 3.liječnik koji uoči određene zdravstvene probleme bio dužan uz upozorenje vozaču o tome obavijestiti policijsku upravu o promjeni zdravstvenog stanja vozača neovisno o starosnoj dobi vozača dakle i prije 65 godine života. Klub Hrvatske stranke umirovljenika prema zaključku Nacionalnog vijeća za umirovljenike i starije osobe predložio je ove izmjene članka 222.koje je raspravi sa Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvom zdravlja i Ministarstvom rada i mirovinskog sustava. Rezultat takve primjerne rasprave je ova izmjena članka 222.koja sada glasi, prilikom produljenja vozačke dozvole vozač je dužan podvrgnuti se zdravstvenom pregledu za vozača u slučaju kada je obveza zdravstvenog pregleda utvrđena zdravstvenim uvjerenjem na temelju kojeg je vozačka dozvola izdana. Dakle on ošto je bitno za umirovljenike ukida se obveza zdravstvenog pregleda kod produženja vozačkih dozvola nakon navršene 65.godine život. Nadamo se i vjerujemo da će ovakvo rješenje zadovoljiti sve vozače 65+ koji su izmjenama od kolovoza 2014.koji su se osjećali diskriminirano. Zahvaljujemo navedenim ministarstvima koji su prihvatili naše opravdane argumente i u hitnu proceduru poslali ove izmjene nakon kojih smo bar u nečem jednaki da jednom Njemačkom, Francuskom, Belgijom. Naravno, klub HSU-a podržat će ovu izmjenu. Hvala.

i do 65.nitko živ me ništa nije pitao. U međuvremenu sam počeo nositi naočale, dobio šećer i koješta toga mi se u životu promijenilo i sa 65.sam sam otišao bez obaveze, nisam imao obavezu ali sam otišao na taj liječnički pregleda jer mi je jasno da bi na cesti mogao predstavljati i opasnost, a da ne budem svjestan toga, pa barem da znam. I mislim da u tom nema ništa lošega da ova situacija kakva je do sada bila da pregled bude obavezan. Druga je stvar što je to skupo i što bi ta ta vrsta pregleda iznad 65 godine trebala biti besplatna i trebala bi država to financirati. Ali sama činjenica da čovjeku sustav i osjetila i refleksa i svega sa godinama odlazi je nešto što si moramo priznati. Imamo ogledalo kod kuće pogledamo se u ogledalo i vidimo to i ne treba se oko toga uzrujavati. Ja nisam ni na koga ljut, ali najmanje da bi se uvrijedio ako mi netko kaže čuj imaš 66 godina i nisi isti kakav si bio sa 30. Pa nisam. na repliku Željko Šemper. **Šemper, Željko (HSU)** A kolega možete biti jako lijep ali kada vam ispod haube staro srce, prema tome ne mrete voziti onak kak izgledate. Osim toga ja bih vam preporučio da promijenite liječnika. Ako ste vi tek u ogledalu vidjeli ili osjetili da niste baš pravi pa onda lijepo promijenite ga jer on očito ne vodi brigu o vama. A naš prijedlog stvarno je u tome makar svi umirovljenici su prije svega se tužili na visinu, 700 kuna za umirovljenika koji ima 1.800 kuna je stvarno previše, ali i oni vode računa o svojem zdravlju, a mi smo nastojali da povećamo odgovornost liječnika posebno obiteljskog liječnika koji ga zna godinama, koji ima njegov karton i sasvim je normalno da vas uputi na pregled ako dobro ne vidite ili si možete kupiti novo ogledalo. Hvala. **Stazić, Nenad (SDP)** kolega Šemper da vas … ja u potpunosti podržavam vaš stav jer činjenica je, a čini mi se da iz replike gospodina Vuljanića kada je rekao da je primijetio da nešto s njim nije uredu otišao je na pregled, to ukazuje na to da su stariji ljudi starije životne dobi više svjesni o tome kakvi kakve su njihove sposobnosti od mlađih. Ono što mene brine, a to smo govorili i na odboru to su ograničenja koja se skidaju za mlađe. Dakle mi smo uveli što je nešto što je bilo što se pokazalo učinkovitim i dobrim. Smanjeni su statistika je to pokazala, broj nesreća, a svi smo bili mladi i znamo koliko je i naših prijatelja i poznanika u toj životnoj dobi nastradalo. Prilagođavaju se samo europskim zakonima koji tako nešto propisuju, a ukidati nešto što se pokazalo dobrim, možda ne u ovom obliku kako je bilo do sada do 24.godine,a li svakako mora postojati jedan određeni period kod tih mladih ljudi kada tek krenu i sjednu za volan na koji način će stisnuti papučicu gasa i koju snagu će imati ispod te papučice gasa. Što se tiče starijih osoba, one su kudikamo u tom dijelu iskustvenom ali i zdravstvenom puno svjesniji svoga stanja nego ti mladi ljudi, a svi smo bili mladi i znali smo potegnuti i puno preko 100. Hvala. Odgovor na repliku Željko Šemper. jer znate puno njih ima koji se još u tim godinama 65+ neke evo i ja imam jednog prijatelja koji je 3.u Hrvatskoj u stolnom tenisu i ta generacija, možda neki od njih nemaju ni karton zdravstveni i osjećaju se vrlo dobro i stvarno da oni moraju na sve ove torture koje su neki od kolovoza prošli stvarno su ogorčeni jer polažete psihološke testove, pa ako 4, 5 liječnika ak je to na hrpi to vam je stvarno jedna gnjavaža i onda još tu gnjavažu morate calen bitte. Hvala lijepo. U ime Kluba Hrvatskih laburista-Stranke rada prijavila se Nansi Tireli. Nema je, gubi pravo na raspravu. U ime kluba HDSSB-a govorit će poštovani Dražen Đurović.

Ovdje je nekoliko stvari na koje bi se također nadovezao koje su već i prethodnici spominjali. Prvo, kada je riječ o ograničavanju kilometraže, kilometraže, o ograničenju brzine kretanja vozila koje se u prvom redu odnose na ove mopede. Vidio sam da je to zapravo dio regulative koju mi moramo prihvatiti, dakle limitiranje brzine za mopede sa 50 na 45 km. Tako da zapravo oko toga mislim da nemamo što zapravo ni reći nego jednostavno to prihvatiti. Iako mogu izraziti žaljenje zbog toga s obzirom da nemali broj naših sugrađana vozi te mopede i koristi posebno u Dalmaciji ove do 50 kubika. I mislim da ni 50 km nije bila neka bog zna kakva velika brzina na limitatorima sada još 45 je još manje. Zapravo na neki način im otežava sudjelovanje u prometu kada su limitirani. I u gradskom prometu kada se moped limitira na 45 km. Drugo, kada je riječ o mladim vozačima i ukidanju odredbe o ograničenju snage vozila kojim mogu upravljati, ta snaga od 80 kilovata mislim da je to nekih 107, 108 konjskih snaga na autu. Činjenica je da, ja se zanimam poprilično za aute i činjenica je da u zadnjih nekoliko godina praktički vozila niže klase dolaze sa snagama od 75, 80 kilovata, da zapravo iz godine u godinu i vozila sve manje i manje imaju sve veće snage. Tako da ovdje nema, ovdje nema zapravo sretnog rješenja oko toga, zaista ga nema. I s jedne strane razumijem, imam razumijevanja za ukidanje te odredbe ograničavanja snage. S druge strane imam razumijevanje i za one koji se pribojavaju da bi se time ponovno mogao povećati broj prometnih nezgoda vezano za mlade vozače. Ono što mi je pomalo nerazumljivo a to je kada je riječ o članku 221. dakle gdje se brišu stavci 3. i 4. koji se tiču snage. I razumijem da ostaje stavak 2. dakle koji govori o tome da oni ne mogu početi upravljati motornim vozilom ako u krvi ili su pod utjecajem droge, lijekova ili imaju alkohola. A ne razumijem u stavku 1. ova ograničenja brzine kojom oni smiju upravljati tim motornim vozilima. Što znači mislim ako ostavi taj stavak 1. da oni na autocesti ne smiju voziti više od 120 km na sat. Dakle na autocesti ograničenje je 130 km na sat a mi mladim vozačima ostavljamo u članku 221, stavak 1. da oni ne smiju voziti više od 120 km na sat. Na neki način mi to djeluje pa gotovo kao bizarno. Ili na otvorenoj cesti gdje je ograničenje ukupno brizne kretanja 90 kilometara na sat mi kažemo da mladi vozač ne smije voziti više od 80 km na sat. Zapravo ne vidim, pa kada se već išlo na ukidanje znači ovoga, ne vidim kojeg smisla velikog ima zadržavanje tog stavka 1. gdje mi njima kao ograničavamo da se oni smiju maksimalno voziti 10 kilometara manje od ograničenja koje vrijedi za sve sudionike u prometu. Iskreno kada se već brisalo ograničenje snage pa onda stavimo i da smiju se na jednak način kako bih rekao voziti odnosno držati se u okviru ograničenja koja vrijede za sve sudionike u prometu. da li mladi vozač vozi 10 km manje nego što voze svi ostali sudionici u prometu u odnosu na ograničenja na cesti. Na neki način mi to djeluje pomalo bizarna odredba. A kada se već ukidaju ove moj prijedlog je bio pa ukinimo i tu jednu i gotovo. Dakle smije voziti sva vozila, dakle smije ih onda voziti prema jednakim ograničenjima kao i svi drugi sudionici u prometu. Također kada je riječ o ovome što zapravo jest najzanimljivije u ovome a to je pitanje liječničkih pregleda odnosno dužine trajanja vozačke dozvole, Klub zastupnika HDSSB-a je sukladno direktivama Europske unije predložio da se vozačke dozvole za ove kategorije AB, F i G izdaju na rok važenja od 15 godina i to za dobne skupine do 75 godina. Zašto do 15 godina? Zato što je dakle preporuka je da se vozačke dozvole izdaju na rok od 10 godina ali je također u ovoj direktivi 126/2006 dopušteno državama u nacionalnim zakonodavstvima da omoguće znači dužinu trajanja vozačkih dozvola maksimalno do na rok od 15 godina. Svi se mi sjećamo i vi ste polagali i ja sam polagao u Jugi, dobivali smo vozačke dozvole nakon položenog ispita, ona je vrijedila do 65 godine starosti. Vrijeme kada je taj zakonski koncept nastupio to je vrijeme '70.-tih, '80.-tih godina, bilo je vrijeme kada je prosječna dob življenja u Republici Hrvatskoj bila oko 65 godina za žene i za muškarce. I vozačka je vrijedila do razdoblja otprilike neke prosječne životne dobi. Radni vijek je bio negdje do 60.-te godine otprilike. Danas, 30-ak godina kasnije, prosječna starosna dob u Republici Hrvatskoj, dakle muškarca i žene oko 75 godina. Prema tome, tu negdje kada bi tu analogiju prenijeli u današnje vrijeme s obzirom da se je i radni vijek pomakao na 67, na 70 godina, životni vijek se znatno produžio, držimo sasvim razumnim i da se taj rok koji je prije bio do 65 godina kao neke granice starosti sada pomaknemo na 75 godinu. A iskoristimo onu mogućnost koju nam dopuštaju regulative Europske unije da dužinu trajanja vozačke dozvole produžimo na onaj maksimu a to je od 15 godina. Zašto? Pa jednostavno zato da olakšamo našim sugrađanima da ne moraju svakih 10 nego svakih 15 godina produžavati valjanost vozačke vozačke dozvole. Nakon 75 godine, to jest već dob znači prosječno nekakvog trajanja života u Republici Hrvatskoj u ovom trenutku, znači u ovom vremenu o kojem sada govorimo. Mi smo se zapravo nadovezali na ovaj vaš prijedlog se ne razumije./… da se na po 5 godina produžuje vozačka dozvola jer to ipak držimo tada se već mijenjaju nekakvi ciklusi, ciklusi životnog vijeka. Ili možda druga opcija o kojoj isto treba razmišljat, da se recimo nakon 75. godine uvede obvezni jedan liječnički pregled pa da se onda ipak neka granica ili neki prostor postavi mislim da tu negdje ta dob je danas pratila zapravo ono na što je zakonodavac ciljao sa 65 godina prije 20 ili 30 godina. Tu bi negdje bili znači u tom omjeru. Podsjetit ću da u Saveznoj Republici Njemačkoj već nakon 50. godine se vozačka dozvola produžuje na rok od 5 godina. Dakle ova uredba o kojoj govorimo … ona omogućuje da nakon 50. godine zakonodavac u nacionalno zakonodavstvo može definirati kraće rokove trajanja vozačke dozvole nakon 50. Mislim da a kad je riječ o ovom dijelu i tu sam bio kad je bilo riječ o Zakonu o oružju i o svemu o čemu je god riječ, ovaj dio koji vi ne možete najbolje razumjet, a to je da obiteljski liječnici budu sudionici i suradnici policije i dostavljaju policiji podatke o bolestima od kojih obolijevaju ljudi da se to jednostavno, toga bit neće. Toga ima vrlo malo, to su vrlo rijetke pojave, a kad se one dogode onda ću vam reći kako one u praksi izgleda. Kad neki savjesni liječnik napiše policiji dakle da njegov pacijent ima psihozu, dakle on mora odat liječničku tajnu, on mora odat dijagnozu, on mora odat policiji dojavit lijekove koje taj čovjek uzima, tada policijski službenik pozove čovjeka i kaže mu evo gospodine, vaš liječnik taj i taj tog i tog datuma policiji je dojavio da ste vi. I onda taj čovjek naravno ode kod tog liječnika i želi se s njime obračunavati. Da, da, upravo tako to bude i mogu navesti x primjera. I naravno da onda dobar dio liječnika izbjegava uopće takve situacije, da ne govorimo da krši Hipokratovu zakletvu, da krši liječničku tajnu, da krši zakonske obveze koje ima i da se zapravo upušta dijelom u procjene za koje nije nadležan zbog toga što nije specijalista medicine rada da procjenjuje niti zna točno kako pravilnici medicine rada definiraju okolnostima u kojima u kojima je netko sposoban ili nesposoban za upravljanje motornim vozilom i tu još dodatno sam sebe zapravo uvlači u probleme. I u konačnici hoću reći da naravno liječnici to nit su činili, niti čine, niti će činit u budućnosti. Dakle na to se policija ne treba oslanjat da će liječnici na taj način počet surađivat sa policijom. Hrvatski liječnici neće na taj način počet surađivat s policijom iz ovih i brojnih drugih razloga koje sad nisam spomenuo. Moglo bi ih se puno šire elaborirati. Stoga predlažemo upravo ovaj naš amandman i kažem da mogli bi razmišljat o toj granici 75 godina da li u toj dobi uvesti jedan liječnički pregled obvezni ili ostaviti samo da se nakon 75. godine po 5 godina produžuje vozačka. Mislimo da je ovo s jedne srane dakle olakšava građanima jer rjeđe trebaju obnavljat vozačku dozvolu, a s druge strane ipak skraćenje razdoblja trajanja vozačke dozvole poslije 75. godine na svakih 5 godina ipak zapravo dovodi u situaciju onoga tko ima tu vozačku, ako ništa drugo da treba doći u tu policiju pa će ga netko netko i vidjet u kakvom je on stanju i on sam će trebat bit u tom stanju da može podnijet zahtjev, otići po dozvolu i slično. Dakle, mislimo da je to rješenje bolje od ovog rješenja za sve svakih 10 godina i bez ikakvih posebno kriterija oko toga. I na kraju, s obzirom da se neizravno ovo dotiče ove problematike, mislim da je prilika zapravo da Ministarstvo unutarnjih poslova razmisli i postoje brojni mehanizmi kako bi se u Republici Hrvatskoj mogla povećavat sigurnost prometa i kad je riječ o tržištu rabljenih vozila, da je to danas tržište rabljenih auta zapravo glavni izvor iz kojeg Hrvati nabavljaju aute jer su nova vozila za fizičke osobe, dakle za naše građane postala preskupa i tu imamo nekoliko gotovo pa vrlo čudnih situacija. Jedna od tih situacija je da svi mi na stanicama za tehnički pregled unosimo kilometražu svoga vozila svake godine na tehničkom pregledu, a onda kad se vozilo prodaje onda se spušta ta kilometraža, to se radi masovno u Hrvatskoj i ta se vozila prodaju sa smanjenom kilometražom. Iako imamo podatke u stanicama za tehnički pregled točno o kilometraži koliko je vozilo cijelo to vrijeme prolazilo. Nikada nije bilo ni pokušaja zapravo da se jednostavno omogući kupcima vozila da imaju vrlo jasan uvid u to koliko je to vozilo prošlo upravo iz podataka sa redovitih godišnjih tehničkih pregleda što je relativno jednostavno, jednostavno sustavno za riješiti. Mislim da bismo time zapravo izbjegli brojne malverzacije koje se događaju na tržištu rabljenih auta, a time zapravo posredno i poboljšali sigurnost svih sudionika u prometu jer se ne bi moglo događati da zapravo naši građani vrlo često kupuju vozila koja su u puno lošijem tehničkom stanju, sa puno više prijeđenih km nego što to piše konkretno u njima. Evo i na kraju klub HDSSB-a predlaže ovaj amandman i s prihvaćanjem tog amandmana mi ćemo bit suglasni sa ovim izmjenama i dopunama Zakona. Hvala. **Stazić, Nenad (SDP)** Zahvaljujem. Imamo jednu repliku, poštovani Željko Šemper. Izvolite. Kolega Đuroviću, ovo što ste rekli da će doći do sukoba između obiteljskog liječnika i pacijenta, odnosno vozača, neće on čuti to od nekoga da će ga policija privesti na specijalistički ili zdravstveni pregled, nego će obiteljski liječnik njemu osobno reći a obavijestiti prema odredbi obavijestiti policijsku upravu. I svakako da je svakom vozaču u cilju da zna da je zdrav i da može voziti i da nije u opasnosti za druge sudionike u prometu. A što se tiče do kolovoza prošle godine, ograničenje je bilo do 80 godina i ništa više nije bilo nesreća u postotku od onoga od onoga koliko vozača 65 plus ima. Ima ih 10% i u tome omjeru su bile i nesreće u kojima su bili krivi vozači 65 plus. Prema tome, ovdje je također sad jedna posebna odredba koja je bila i prije, ali koja će se i vjerujem primjenjivati nešto dosljednije nego što je bilo do sada da liječnici osobne medicine mogu to voditi računa i trebaju voditi računa o svom svakom pacijentu što je zadatak obiteljske medicine. Hvala. Odgovor na repliku, Dražen Đurović. Međutim, to nije ono što će većina ili dobar dio ljudi odgovoriti već ona obavijest kad je uputi policiji. Onda se upravo događa ovako kako sam vam rekao, a to nisam rekao kao nešto što se može dogoditi, nego iz nekoliko slučajeva koje sam čuo od ljudi da se to upravo tako dogodilo. Da li je bila riječ o oružju, da li je bila riječ o nesposobnosti za nekakve poslove ili je bila riječ o vozačkoj dozvoli. Jednostavno nastaje konflikt zbog toga što tu, dakle upravo je scenarij ovako kako sam opisao da ga sada ne ponavljam i gdje zapravo i službena osoba iz policije cijelu tu situaciju jednostavno usmjeri na ovog liječnika koji ispadne kao nekakav policijski doušnik koji policiji javlja kada ovaj čovjek je popio koju tabletu, što uzima, koja mu se bolest dogodila i slično. Mislim to su jako problematične situacije s etičke strane i profesionalne, a da ne govorimo na koji način se narušava onda povjerenje i odnos tog čovjeka i njegovog liječnika. I zato ne možete očekivati, ima naravno ljudi s kojima se to može mnogih. Međutim, s onim jednim dijelom to jednostavno ne ide i nastanu problemi i tu je pitanje ako taj čovjek tuži liječnika privatnom tužbom kako će ovaj završiti. Ovaj će se pozivat na Zakon o sigurnosti u prometu, ovaj će se pozivati na neke sasvim druge zakone i pitanje je kako će sud na kraju u jednom takvom odnosu presuditi. Nastavljamo sa raspravom po klubovima. U ime kluba HDZ-a govorit će uvaženi Ante Sanader.

jedna jednostavna promjena u skladu sa europskim direktivama, jasno i po kojim smjernicama i sa kojim izmjenama. Ali jasno kad se govori o ovakvom Zakonu o sigurnosti na cestama gdje smo svi mi vozači i gdje mi svi sve znamo o tom, to je isto kao i nogometaši svi igramo nogomet i svi smatramo da možemo bit treneri reprezentacije Hrvatske, najbolji. Tako i ovdje mi svi sve znamo o tom i zato su ove stvari nezahvalne i šta ministar će nam sad govorit ili netko stručan kad mi to svi sve znamo. Ali evo, ovdje su se iskristalizirala dva problema oko kojih se raspravljalo i prije godinu dana kad smo raspravljali isto o izmjenama ovog zakona otprilike bilo je isto to tako, glavne rasprave su bile o tim temama. Ja sam i tada prije godinu dana u ime našeg kluba zagovarao upravo ovo što se sad promijenilo. Upravo smo rekli da će to utjecati na naše umirovljenike i simpatična mi je bila danas rasprava gospodina Šempera i njegova reakcija, jer ja sam njega vidio kako vozi bicikl bolje nego mladi od 30 godina. I kao takav opravdano je reagirao kad se ovdje postavila jedna situacija, možda subjektivna normalno. Svi mi imamo subjektivne situacije gdje je netko naš mili i dragi stradao u nekoj teškoj situaciji, nekome je pala letva sa kata pa trebao bi sad sve letve zatvorit. Znači, ne možemo se tako okomiti na ovu promjenu zakona. Mi apsolutno podržavamo kao i prije godinu dana i evo zahvaljujem za naknadno naknadno razumijevanje. Siguran sam da to nije u predizbornoj kampanji jer to se i ne radi u ovoj zadnjoj godini mandata i kad je vrijeme predizborno tko će raditi nešto za kampanju. To je naivno. Znači, dobro je da smo to promijenili i da naši ljudi sa 65 godina ne moraju biti podvrgnuti novim vještačenjima i novim nalazima i novim plaćanjima bez obzira što smo i ovdje čuli da neki su se bunili liječnici iz medicine rada. Ali normalno, pa oni najviše zarađuju od tog i oni su tu strana u sukobu ja bih rekao pod navodnike u sukobu i oštećena strana jer sad će imati manje posla. Ali sigurno da ljudi od 65 godina nisu ti na koje se trebaju primijeniti tako oštri kriteriji. A ako bi gledali koliko je to stradalih od onih od 25 ili 30 godina koliko onih od 70 ili 65 godina ja mislim da bi statistika bila puno teža na strani onih mladih jer su puno više oni uzrokovali prometnih udesa, nesreća nego ovi stariji ljudi tako da ovo apsolutno podržavam našeg kluba sigurno tu dajemo potporu za to. Ja sam isto mišljenja bez obzira ovo što kaže gospodin Đurović za liječnike primarne zaštite, shvaćam i njihovu kompleksnost njihove situacije i težinu te njihove odgovornosti. Međutim, ipak oni moraju preuzeti jednu odgovornost. Ako su odabrani liječnici, ako uzimaju glavarinu. Vi znate da ima pacijenata koji ne otiđu u liječnika po nekoliko godina a glavarina se redovno isplaćuje svaki mjesec, onda mislim da bi morali i naši liječnici primarne zaštite pomoći svojim pacijentima. Ja bih to zvao pomoć svojim pacijentima da oni ne moraju sad nekakve naknadne troškove i da njih naknadno netko ne testira i ne provjerava. Možemo i tako gledati stvari. Možemo mi gledati na onaj grubi slučaj, ima nekih ljudi koji su problematični pa će oni napasti svog primarnog liječnika. Ali možemo razmišljati i o tome da moj primarni liječnik ako mu ja dajem povjerenje da je on dužan biti meni i servis, da ja ne moram za svaku uslugu nešto dodatno plaćati da mi on može pomoći. Pa u tom smislu apeliram da bi to ako treba i kroz zakonska rješenja staviti našim liječnicima primarne zaštite da su oni ti koji trebaju obavijestiti nadležne. Kad kažemo policiju to onda u našem narodu grubo djeluje, znam i prihvaćam ono što su govorili prethodnici jer onda odmah ispada da je to doušnik policije. Ali nije doušnik policije nego onaj tko treba prijaviti ono što pacijent ima problema, a sve u želji da pomogne onom tko mu stalno daje glavarinu i tko mu stalno pomaže. Tako da mislim da evo isto moj prijedlog je da se prema tim liječnicima primarne zaštite da oni preuzmu veće odgovornosti i da tako rasteretimo ove naše starije a koje ćemo i mi dosta nas ovdje za par godina doći u tu kategoriju kolega i suradnika. I sigurno da drugi problem je ovaj koji se iskristalizirao kroz ovaj zakon pitanje ovog ukidanja u članku 7., ukidanja u članku 221. stavka 3. i 4. i smanjenje te snage vozila, odnosno ukidanje te stavke. I zbog, ovdje je rečeno nekih europskih već prije standarda, a valjda smo znali prije godinu dana koji su to europski standardi pa se možda trebalo ako ima problema sa turistima ili ne znam kim naći nekakve druge kategorije a ovdje ipak preferirati evo ja to više potenciram nego ove starije vozače da nađemo načina pa da možda godinu dana bude neki rok kad ti mladi vozači bi trebali njima imati nekakva ograničenja da ne moraju odmah te najjače strojeve oni voziti i imati mogućnost onda sa svojim mladim adrenalinom napraviti nekakav problem. Tako da evo to je ta druga stvar koja se najviše ovdje razgovarala i koja mislim da uvažavajući ovo da turizam jer ipak moramo pomoći i interes nam je da turisti dolaze u Hrvatsku i da se daje značaj turistima, ali da možda evo pa bar godinu dana. Jer i dosad je bilo nepravedno, ja sam to govorio prije godinu dana, čovjek koji položi sa 23 godine on ima godinu dana ograničenja, a onaj koji položi sa 18 godina on ima 6 godina ograničenje da ne smije voziti tako jaki stroj. A možda je trebalo reći godinu dana pa bez obzira u kojoj godini položiš vozački godinu dana ti je ograničeno voziti na tako jakim strojevima i jakim vozilima. Evo, to su te dvije stvari. I još nekoliko stvari ovdje i kroz javnu raspravu vidjelo se da su i dane kao primjedbe. Ali evo i što je kolega prethodni Đurović govorio ne vidim razloga što se ovo smanjivalo sa 50 na 45 km na sat, to ne ne znam ako je to isto neka europska direktiva ali tih 5 km inače kad vozite 50 na sat i sa biciklom, evo gospodin Šemper ja sam siguran da on vozi sigurno 40 na sat sa biciklom … Nije? E dobro. Ali dobro, za motor se 5 km na sat više ili manje mislim da je to ako nije neka ta opet direktiva da ne bi trebalo ići na to. Iz ove javne rasprave, a i to sam dosta primjedbi dobio u razgovoru sa ljudima i inače je to problem još uvijek vezano za član 208. stavak 4. a naš član 4. u promjenama a tiče se ove stručne spreme. Mi smo u dosadašnjem zakonu u članku 208. imali ove ovlaštene ispitivače da to mogu biti osobe samo sa završenim sveučilišnim studijem. I sad se tu, vrijeme je da ima puno privatnih visokih škola, evo u Zagrebu mislim da imamo 40-ak ili 30 tisuća najmanje studenata koji studiraju na privatnim visokim učilištima i oni su stručni specijalisti i oni su sad tu degradirani. Pa bi trebalo, znači svi koji su završili veleučilište ali imaju isto 300 ECTS bodova kao i oni koji su završili sveučilišni sveučilišni studij da se u ovaj članak kako je predloženo i u ovim javnim raspravama i primjedbe koje su došle, znači u članku 208. u ovom stavku 4. gdje izbacujemo ovaj dio one kategorije koji postaju ovlašteni ispitivači da dodamo u članku znači uz ovo gdje piše preddiplomski, diplomski i sveučilišni, integrirani preddiplomski i sveučilišni studij da nadopunimo tekst i/ili preddiplomski stručni i specijalistički diplomski stručni studij prometnog smjera. I na taj način bi svim ljudima koji su završili stručne škole, visoke stručne škole i veleučilišta omogućili da ravnopravno mogu sudjelovati, da mogu kao i ovi ljudi sa sveučilišnim stručnim studijem biti ovlašteni ispitivači. Ja to neću davati kao amandman ali mislim da bi ovdje ministarstvo, ljudi iz ministarstva koji su danas tu. Jer ako pogledate odgovore koje ste dobili u javnoj raspravi malo su smiješni. Nitko ne ulazi u bit problema, svi kažemo pa ne znam. Jer u državnoj upravi službenici su ravnopravni sa stručnim studijima i sveučilišnim studijima na radnim mjestima. Pa ne vidim da i ovdje ne bi mogli to prihvatiti i dati ovim ljudima mogućnost da i ljudi sa stručnim studijima mogu biti ovi ovlašteni ispitivači. Nije to neka znanost da to sad ne bi moglo se prihvatiti. Nije mi jasno ni ovo da se izbacuje odnosno da se uvlači kao protiv rješenja drugostupanjski postupak da mora biti upravni spor. Ne znam kako to pravno možda ali ako postoji mogućnost pravna da evo primjer protiv rješenja donesenog u postupku izdavanja vozačke dozvole u članku 9. to se odnosi na članak iz zakona 224. ne može se izjaviti žalba ali može se pokrenuti upravni spor. svim našim građanima je jednostavnije da ako to neki drugi zakon ne zabranjuje da on u policiji da žalbu i da tamo odmah drugostupanjski neki viši referent ili netko može odgovoriti drugostupanjski ako nije sukob da samo policija ne može dati prvo i drugo rješenje. Da čovjek ne mora ići u upravni spor jer upravni spor je kompliciran za obične građane i da obični građani ne moraju ići u nova trošenja. Mislim da bi bilo razumno prihvatiti. Nisam shvatio ni ovaj članak 15.,znači za izmjenu trenutnog zakona, odnosno članka 284.stavka 284.stavka 5.kad mi kažemo da ako prvostupanjska odnosno zdravstvena sposobnost se u prvom stupnju ocjeni kao nešto problematično, ok da se ide na drugostupanjsko zdravstveno povjerenstvo, to je dobar prijedloga, ali nije mi jasno da u tom periodu se čovjeku oduzima vozačka dozvola. Jer tu nije pravomoćnost akata, a ako nije pravomoćnost akta onda bi bilo logično da u to vrijeme dok ne bude taj akt pravomoćan, ako smo otvorili drugostupanjsko da onda se ne oduzima dozvola. Ne znam šta to može biti može biti iz kojekakvog razloga zdravstvenog i u drugom stupnju on to dobije i onda je on ostao bez vozačke dozvole neki period vremena. Možda nisam dobro razumio prijedlog, ali evo ako je to moguće bilo bi ovako laički logičnije da se do završetka ili do pravomoćnosti ukupnog postupka da on ne gubi vozačku dozvolu. A evo, a uvijek kad se govorio o Zakonu o sigurnosti prometa onda se otvaraju i stara pitanja i stare stvari, tako se i u ovoj javnoj raspravi otvorilo opet ono zašto ne bi neki imali, zašto mi ne bi imali mogućnost da dva vozila imaju jednu prometnu dozvolu, da dva vozila imaju jedne tablice. To se odnosi na ruralna područja gdje ljudi imaju vozile koje im služi za ići u polje, za odradit neki posao, odnijet alat u svoje polje u obradu i sad on mora to vozilo registrirat. Mislim da to ako ima razumijevanja, ovdje se kaže pa treba iskonzultirati deset drugih ministarstva ili nekakva druga pitanje vezana, ali mi smo ovdje da ipak pokušamo našim građanima omogući jednostavniji život, olakšat i pojeftinit. A ja znam kod nas evo u Dalmaciji imaju ljudi koji imaju drugo vozilo koje on mora registrirat da bi išao s njim u polje, da bi odnio tamo motokultivator ili da bi lopatu i maškrin odnio u polje onda mora sad, novo auto mu je šteta koristit za to, ali onda mora registrirat onog svog ne znam starog golf koji je još u dobrom stanju. Neka on prođe tehnički pregleda, ali da se ista vozila kao što je u Austriji, ovdje je navedeno da to u Austriji ima takva mogućnost i bilo bi logično ako je moguće da to i ovdje se omogući. I još jedan detalj koji je bio interesantan u javnoj raspravi a to je razgraničenje odgovornosti vozača i vlasnika vozila. Znači vi imate nekakav obrt, imate nekog radnika i sad ovdje je bio jedan dobar primjer tom radniku je netko oduzeo ili neko ograničenje stavio na vozačku dozvolu, ali mi uvijek kažnjavamo i onog vlasnika obrta zato što onoj vozač tamo ima neki problem, a vlasnik obrta ne može vidjet. Posebno u nas je situacija da vlasnik obrta, ljudi rade svoj posao, on je tokar ili pekar i sad on će ići gledati da li oni njegov radnik kakva mu je vozačka dozvola. Pa ako je to moguće da se ne kažnjavaju ti vlasnici obrta, nego ako je neki vozač nešto napravio, vlasnik obrta odgovara je li vozilo tehnički ispravno a ne da on odgovara jer taj vozač ima nekakvih prekršaj i je li nekakva mogućnost. I kad govorimo, a danas je to popularno, o dužnosnicima onda bi možda trebalo razmišljati i o ograničenju brzine dužnosnika, ona vozila kad voze dužnosnike kroz gradove, pa kad vidite da projuri 180 na sat mislim da to isto nije potrebno. Da bi i tu trebao ovaj zakon naći neka ograničenja jer nema razloga, ide vam predsjednik, premijer, netko prolazi sada kroz Splite onda se svi belje na to. Mi Splićani smo inače takve, ne volimo nikakve autoritete ali sad on ide 150 na sat, vozi kroz grad, zašto? Onda dođe taj dužnosnik, onda on tamo se pozdravlja sa građanima. Znači on nikakvu opasnost nije imao tamo da će ga neko ubiti, jer se pozdravlja sa građanima za 5 minuta. Pa da se ograniči ta njihova vožnja malo kroz gradove. Evo Kolega Sanader, ja se potpuno slažem sa vašom raspravom. A jako dobro se sjećam i 13.srpnja prošle godine kada ste također zastupali ovo naše mišljenje i drago mi je što smo evo uspjeli zbog 220 tisuća vozača napraviti ovu izmjenu zakona. I da ne bi visjelo u zraku da možda radimo o svojem osobnom interesu, vi ste me u Koprivnici vidjeli da bicikliram, ja nemam niti vozačku dozvolu, niti ne vozim, znači govorim samo o interesu populacije 65+. Ali me je više pogodila jedna izmjena prošlogodišnja gdje je zabranjeno biciklistima razgovaranje na mobitel i ne znam u čemu je to nekakva prijetnja prometu? Jer meni je isto razgovarao jednom rukom, vozio jednom rukom, razgovarao mobitelom ili lizao sladoled, ali sladoled na sreću nije zabranjen. **Sanader, Ante (HDZ)** Pa evo mi smo stvarno prošlu godinu o tom razgovarali, godinu o tom razgovarali, ali možda smo trebali tražiti da slušalice može. Znate ako vozite bicikl, imate, sad je to dosta jeftino i ovi svi mobiteli imaju zgodne slušalice, pa možda bi trebali predložiti da nam dopuste sa slušalicama možemo voziti bicikl, jer vidim dosta mladih ljudi vozi bicikl. A razuman je ovaj zamjenik ministra pa će on to razumjeti, zna on kako je to u Splitu da se svi voze sa biciklima i mobiteliziraju, ali imaju svi slušalice. Pa evo to je dobar prijedlog za amandnam. **Đurović, Dražen (HDSSB)** Hvala. Kad je riječ o suradnji liječnika i policije Zakon o liječništvu članak 22.definira obveze prijavljivanja. Obveze prijavljivanja odnose se na smrt, na tjelesne ozljede nastale nasilnim putem te na sumnje na zapuštanje ili zlostavljanje malodobnih, nemoćnih i drugih osoba. Dakle,to je obveza prijavljivanja liječnicima prema Zakonu o liječništvu. Sve drugo bi zapravo predstavljalo kršenje zakona i čovjek može potpasti uredno u slučaju tužbe, a da ne govorimo o moralnom aspektu s kojim se s kojim se susretneš i etičkom kada ideš policiji javljati kako je netko imao operaciju, da li boluje od koje zloćudne bolesti, da li uzima lijekove, da li je bio na zračenju, da li prima kemoterapiju primjerice koja znatno otežava nekome sudjelovanje u prometu, u prometu, da li ima alzheimer i slično. Dakle treba se tu staviti u poziciju tog odnosa i potpuno bi bilo ja ne znam tko bi od nas na taj način mogao doći policiji i ići pisati o nekome izvješće o njegovim zdravstvenim tegobama, a s druge strane ti koji to pišeš ne znaš pravilnik o ocjenjivanju vozača, dakle ti nisi taj koji može procijeniti kriterije za sposobnost upravljanja vozilom. Dakle može sve to što si ti prijavio policiji biti nedostatno da on ne bude sposoban za upravljanje motornim vozilom, ali zato postoji medicina rada, ljudi koji su to specijalizirali koji provode pravilnike na način kako ih je donio zakonodavac. I onda ti njega uputiš, platiš i ovaj nakraju kada prođe postupak kaže pa čovjek može upravljati vozilom, a ti si njega poslao, mislim to je potpuno besmisleno. **Sanader, Ante (HDZ)** Dobro, vi ste to rekli … ali ovdje smo govorili o ovima starijima od 65 godina i mislim da bi trebala biti obveza mog liječnika primarne zdravstvene zaštite da on meni i pomogne. Ako sam ja njemu dao povjerenje izabrao sam ga da je on taj moj, ja mogu izabrati koga hoću ako sam izabrao liječnika primarne zdravstvene zaštite mislim da bi on meni mogao pomoći na način da ja ne trebam trošiti bez veze, ja to tako gledam. Ja glavarinu plaćam svaki mjesec hoću ići ili neću ići nije bitno, ali ja moram sada ići na Medicinu rada, ja moram platiti 400 kuna taj liječnički pregled, ali ja sam zdrav i moj liječnik primarne zaštite zna da sam ja zdrav i ja to gledam na taj način, ne na način da je on neki špijun policije pa će on dostavljati nekakve podatke policiji. Zato sam rekao i u raspravi možemo gledati stvari sa dvije strane, ja to gledam na ovaj način, ako sam stariji od 65 godina imam svog liječnika, on će prijaviti, ako treba potpisati. Pa svi ljudi će potpisati jel mu bolje to da njegov liječnik primarne zaštite da izvješće policiji ili da je on morao ići na testiranje svaku godinu i potroši još 400 kuna, a mirovina mu je 1.600 ili 2.000 kuna. Evo u tom kontekstu a ne u kontekstu da bi ti liječnici primarne zaštite bili bilo kakvi doušnici policije i da bi onda se netko s njima razračunavao i prijedlog bio ovaj koji sam rekao. **Stazić, Hvala lijepo. Kolega Sanader s obzirom da smo nas dva liječnici kolega Đurović i ja također imam primjedbu na ovu vašu raspravu u tom smislu kada spominjete stalno glavarinu i mi plaćamo glavarinu itd. Da, plaćamo glavarinu ali i zato da liječnik čuva po Hipokratovoj zakletvi tajnu pacijenata. A kada je on otkrije policiji i dostavi onda ona više nije sačuvana, onda ne znam zašto čovjek plaća glavarinu. Dakle, tu smo u nekom radi se o jednoj neću reći nesporazumu ali u svakom slučaju ima stvari koje su možda bi mogli razlučiti neka stanja ili bolesti koje su moguće za reći, ali ima stvari koje se baš i ne mogu reći ni policiji. Nije baš zgodno. Druga stvar, kada govorite o mladima koji su ograničeni snagom motora od 80KW pa vi znate da je prije bilo ono ograničenje da mora mladi nakon 23 sata ići sa pratnjom starije osobe. a onda su mene đaci učenici iz Vinkovaca pitali gimnazijalci a kako to da oni koji polože idu u školu za vozače kamiona i polože tu školu sa 19, 20 godina i voze kamione u Njemačku, Iran, Irak, Tursku bez ikakvih problema, a oni koji voze osobni automobil imaju ograničenja. Jeli to suvislo uopće? Dakle dečko sa 19 godina završi za D kategoriju i vodi kamion u Iran, Njemačku, položi državni ispit i on ode, a ovaj ne može voziti mali osobni automobil sa 80KW kako se već hoće reći. I onda ovo moram ponoviti suvislo pitanje mog kolege Đurovića dakle možda bi trebalo dodati

Znači ovdje kada sam govorio o liječnicima primarne zaštite, ja sam uvjeren da bi umirovljenici svi stariji od 65 godina ili oni koji hoće potpisali radije da njegov liječnik izvijesti policiju ako on ima probleme nego da on svaku godinu plaća 400kuna u tom kontekstu, a nikako ne da su liječnici nekakvi doušnici i da oni nešto policiji prenose podatke. A ovo što se tiče kamiona, mislim i zakonodavaca i javna rasprava kaže da se ne misli kamion niti se on može ubrzati brzo kao to vozilo malo niti on može voziti brzinama, dobro on je još veći pa još opasniji jer je ogroman pa i manjoj brzini kada napravi nekakav škerac, napravit će puno, puno veću štetu nego ovaj. mislim da to nije baš usporedivo jer ti nabrijani, ali nažalost stara vozila nabrijana koja naši mladi ljudi nažalost zbog standarda koji nam je kupuju polovna izvan i koji su vrlo, vrlo upitne tehničke ispravnosti ali jaki strojevi oni su u opasnosti i sigurno je to bila ideja i kada se ovaj prijedlog zakona u proceduru u tom smislu i kada se o tome dugo raspravljalo. Evo ja sam u raspravi rekao možda bi bilo logično da se kaže godinu dana neko ograničenje ili ovo iza 23 sata i tako sve. Svi mi želimo svoju djecu odgajati da oni budu uredni i da im život ne dođe u opasnost. I svi ovi prijedlozi i cijela ova naša rasprava je u tom smislu da se pokuša pomoći spasiti mladost se ne napravi jer ako se pogleda statistika poginulih u zadnjih 10 godina pa kada vidite sve mjere koje su se u zadnjih 10 godina u prometu stavile ili pogledajte ja znam kod nas u Dalmaciji kada je netko prije išao s kacigom na motoru svi su mu se smijali, a sada ne vidite nikoga bez kacige odnosno smiju se kada vide nekog bez kacige šta mu se dogodilo. tako da je to dobro sve ovo što se radi. Hvala lijepo. Kolega Sanader sigurno da nas sve najviše pogađaju smrtno stradala mladost na našim cestama upravo zbog toga je danas, većina diskutanata je zapravo ukazala na upit na ovo ograničavanje, ukidanje ograničavanja snage automobila koji zapravo voze mladi ljudi. I tu se mogu s vama složiti sa brigom, sa brigom, sa ukidanjem zapravo ove odredbe. Prema tome, svima nam je zadatak da ako se nešto ukida zapravo da radimo na sigurnosti mladih u prometu. I to što ste i sam maloprije rekli, raznorazni primjeri a vidimo i primjere u drugim državama u drugim državama i mjere koje smo i mi do sada donosili, kada usporedimo sa statistikom koja se događa onda vidimo negdje gdje smo. Prema tome, međutim ja ne bih rekla da je taj problem samo da se tiče ovoga zakona, mislim da je problem širi i spomenuli ste maloprije i roditelje i tu se slažem i društvenu zajednicu i druge zakone itd…. Prema tome, moramo raditi i dalje na tome, moramo pronalaziti načina da radimo za sigurnost naših mladih. Kada pogledate mlade vozače onda možemo da reći da njih karakterizira i nepažljiva vožnja i telefoni, SMS poruke i mobiteli i alkohol, vrlo često voze bez pojasa, ne znam, neiskustvo koje je ugroza samih njih a isto tako i drugih sudionika u prometu. Međutim, ja bih ovdje naglasila, spomenula bih samo, recimo u Švicarskoj se ta brza vožnja koju najčešće mladi rade, neće im neće im pasti na pamet. Zašto? Zato što se nikada ne može dogoditi da mladi čovjek vozi na cesti da ne naiđe na patrolu. Prema tome mislim da treba puno više patrola, puno više kazni da bi zapravo iskorijenili takve stvari. Spomenuo je netko kacigu malo prije da je sada vrlo čudno šta, ako netko vozi bez kacige. Ali to je upravo zbog toga što su stalno išle akcije, stalno su išle kazne i upravo zbog toga su zapravo i navikli se da stavljaju te kacige. Hvala lijepo. **Stazić, Nenad (SDP)** Odgovor na repliku poštovani Ante Sanader. Hvala potpredsjedniče. Pa evo kolegice, mislim da se tu oko toga svi slažemo i ovo što sam rekao u zadnjem dijelu, apsolutno briga za mlade jer svi smo bili mladi. Mladi čovjek, mladi momak hoće vidjeti curu, hoće se pokazati curi, a ako mu nije frizura dobra ima neki dobri motor, ako nije dobar motor mora malo brže voziti pa onda ima dobro auto, nema dobro auto ili cura, obrnuto, hoće se pokazati momku i to su ta vremena i zato je logično da raspravljamo i vidimo. nažalost, statistike su vam pokazale kroz godine koliko mladi ljudi stradavaju. I odgovorno društvo mora u svim segmentima, ne samo u ovom segmentu policijskom i ovom kažnjavanja jer najnepopularnije ali nažalost mora biti i tog ali moramo cijelo društvo, svi segmenti od škole, obitelji. Obitelj se trudi pokušati utjecati na mlade ljude. Od obiteljskog odgoja koji je sigurno najvažniji ali i društvo u cjelini pokazivati ono što je negativno, to isticati kao negativno a ne to isticati. Nažalost mladima često ti uzori budu loši pa onda onaj brzo vozi kako je prošao da i ja tako mogu i iz toga dolaze svi ovi problemi. Ali evo ako smo svi jedinstveni u tim stavovima i ukupno društvo daje sve od sebe kao što se radi, kao što statistike pokazuju u zadnjih 20 godina ipak da je pao broj poginulih, stradalih u prometu, manji broj prometnih nesreća, onda sigurno da ćemo i ovakvim mjerama postići rezultate. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi je poštovani Josip Borić, izvolite. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče. Evo ja želim govoriti o Zakonu o sigurnosti u prometu. Ja ću svoje izlaganje usmjeriti na izmjene članka 221. ovog Zakona u kojem se brišu stavci 3. i 4. i pokušati ću dokazati zašto bi to bilo loše i da moramo razmisliti o ovome što je govorio i kolega u ime kluba HDZ-a. Jer, ova je odredba unesena 2008. godine kao svojevrsni osigurač mladih vozača. Svi znamo što je bilo te 2008. godine, to je bila godina u kojoj je poginulo gotovo najviše mladih vozača u proteklom desetljeću. I postavlja se pitanje da li je ona dobro pogođena u smislu definicije mladog vozača s obzirom da je ona tada definirana u odnosu na dob i povezana sa snagom motora ili snagom vozila a onda su se pojavile dvojbe tko je mladi vozač. Je li to ona koji može također položiti vozački ispit sa 45 godina i prvi puta početi voziti taj isti automobil velike snage. U čemu je onda uopće razlika osim ajmo to tako reći u nekakvom razvoju osobe, da li je ona jednaka sa 18 ili sa 40 godina. Koja su ograničenja bila prisutna za tu dob od 16 do 24 godine, tj. za mlade vozače? Znači izdavala mu se dozvola na 10 godina maksimalno dopuštene brzine danas smo čuli mogao je voziti 80 km na sat, nije smio voziti većom brzinom od 100 km na običnim cestama odnosno 120 na autocesti. Mopedom je smio najviše voziti 40 km na sat. Nije smio početi uopće upravljati vozilom ukoliko je pod utjecajem alkohola ili opojnih droga i u najmanjoj količini, svi znamo da za sve ostale vozače vrijedi onih 0,5 promila. Također mladi vozači ne smiju upravljati automobilom čija snaga motora prelazi 80 kilovata, negdje oko 105 konjskih snaga a ako upravlja automobilom jačeg motora od propisanog kazna mu je bila 1000 kuna. Još neke stvari koje mladi vozač po zakonu nije smio raditi a to je bilo vuči bilo kakvo priključno vozilo na automobilu te organizirano prevoziti djecu. To su bila ograničenja postavljena 2008. i kroz izmjene zakona malo modelirana do 2014. godine. Što kažu podaci o poginulima za 2013? Od '90.-te na cestama je tada poginulo 1360 ljudi, broj žrtava smanjio se za 3,7 puta, tj. 2013. bilo je 367 poginulih. Znatno se smanjuje i broj nesreća koje uzrokuju mladi vozači. Primjerice 2008. bilo je 10 tisuća i 574 takve nesreće sa 160 poginulih a 2013. 4 tisuće 390 nesreća sa 62 smrtno stradala mlada vozača, negdje oko 63% manje. ovome se oglasio i Ustavni sud na zahtjev da se ocjeni ustavnost članka 221. koji je tada postavila skupina zastupnika iz oporbe 2008. godine. Ustavni sud u svom rješenju navodi da razlikuje tri kategorije vozača. Znači novi vozači koji su vozačku dobili po starom zakonu, oni koji sada podliježu zabranama i ograničenjima iz novog zakona koji je tada izglasan i oni punopravni vozači, znači mladi vozači koji su položili vozački ili dobili vozačku za vrijeme važenja novog zakona. Što se tiče ograničenja na 80 kw Ustavni sud naložio je policiji da tijekom 2014. vodi statistiku i da ih obavijesti do 1.3.2015. što su uočili u primjeni te odredbe. Znači oni su rekli mi ćemo ponovno razmotriti ustavnopravnost te odredbe članka 221. kada nam dostavite podatke. Ali su u toj odluci rekli da vi možete izmijeniti ovaj zakon ako smatrate potrebitim da se izmijeni i ovaj članak Znači dali su vam dozvolu ali će svejedno nakon vašeg …, ja ne znam da li ste vi to napravili, oni tu ustavnopravnost tog članka ipak ocijeniti i morat će ga ocijeniti jer su se obvezali. Što kaže novi zakon? Vlada ukida sporne odredbe iz 2008. tj. te stavke 3. i 4. članka 221. Što su mladi vozači zamjerali na tom prijedlogu zakona? Mislim da su bili ipak u jednom velikom dijelu u pravu. To je nejednakost mladih vozača pred zakonom s obzirom na dob i iskustvo. Netko tko je položio ispit sa 24 godine mogao je odmah voziti jači automobil. Netko tko je to napravio sa 18 ili 19 godina, što je najčešća kategorija polaganja vozačkih ispita, morao je čekati 5 ili 6 godina da vozi automobil jače kategorije. Mnoge profesije vezane su za upravljanje automobilom i ta mladež koja je dobivala dozvole jednostavno bila je nekonkurentna na tržištu rada s obzirom na ograničenja snage vozila koje smiju voziti. I ono što je možda najčešći problem bio, u obitelji uglavnom više-manje uvijek ima jedan automobil. Ako je bio veće snage taj vozač nije mogao stjecati iskustvo vožnje takvog automobila, jednostavno nije ga smio voziti i to je za njih bila jedna od najvećih prepreka. Zbroj smrtno stradalih u 2014. je 307 osoba, znači 16,6% manje nego 2013. godine kad ih je poginulo kako To je pokazatelj da je ovaj zakon uz Nacionalni program sigurnosti cestovnog prometa učinio određene velike pomake i da smo se približili onoj željenoj brojci. Ona nikad nije dobra, ali do 2020. da to bude 5 osoba na 100 000 stanovnika. Mislim da tome treba težiti i dalje. Trend smanjenja je zabilježen i kod mladih vozača. U 2014. u nesrećama koje su skrivili mladi vozači poginulo je 36 osoba što je 31 osoba manje nego 2013. godine. U tim nesrećama teško je ozlijeđeno 385, a lakše 1897 osoba što je manje za 20, odnosno 12% nego u 2013. Znači govorimo o mladim vozačima kojima ipak treba staviti određeni osigurač ili pokušati ih zaštititi jer to mora biti intencija svakog zakona. Mi smo 2008. imali ukupno 664 osobe, a kažem 2014. 308 ili gotovo 100% manje. Znači kad je donesen zakon koji se mijenjao kasnije, znači imamo gotovo smanjenje za 100% manje poginulih u odnosu na 2008. godinu. Broj poginulih mladih vozača 2008. iznosio je, ono što sam rekao na početku, 167. Prošle godine čuli smo 32. To je velika stvar za ovu državu. A i moramo promatrati zakon upravo u tom segmentu jer statistika ne laže. Primjenom novog zakona, Nacionalnim programom sigurnosti u prometu, pojačanim kontrolama, većim kaznama, ali i boljom cestovno infrastrukturom, boljim automobilima svih klasa jednostavno broj mladih vozača, broj poginulih mladih vozača smanjivan je kontinuirano. Kažem, 2014. bio je 36 mladih vozača poginulih što je gotovo 5 puta manje nego 2008. godine. Ne trebamo govoriti kažem što znači jedna tragedija i gubitak svakog mladog života. Danas raspravljamo o zakonu koji miče jednu barijeru vezanu uz snagu vozila kojim upravlja mladi vozač s B kategorijom. Mislim da je zbog određenih dvojbi i moguće nepravednosti isti dobro učiniti. možda i treba maknuti ove odnose, ali ipak ostaviti nekakvu barijeru koja bi se ticala iskustva mladog vozača povezanog sa snagom vozila na način da svaki novi vozač koji položi vozački ispit treba ipak barem dvije godine ili barem godinu dana jednog roka roka u kojem će mu se dozvoliti da vozi i jače automobile. I ne bih to vezivao kažem uz godine jer definicija mladog vozača možda je krivo postavljena u samom nacrtu zakona, jer položio ispit sa 18, 25 ili 32 godine ti si neiskusan vozač u prvom trenutku, bez obzira na tvoje psihofizičko stanje i imaš određena ograničenja i možeš u prometu kažem napraviti nešto što onda završi na krivi način. Ja mislim da ovakvo ograničenje možda nije presudno ali je ipak kažem ponovno bio osigurač i mladi su to prihvatili. Mladi su to prihvatili teške volje, ali su prihvatili i prilagodili su se tome da neće voziti jače automobile zato što jednostavno im je to bilo zabranjeno, a i plaćali su kazne. I mislim da statistike jasno pokazuju kada se što događa jer policija to vrlo dobro vodi, a upravo se događaju nesreće vezane uz snagu automobila i brzinu. Pa imamo slijetanje vozila s ceste, imali smo 2008. 54 mlade osobe, 2013. 28, znači smrtno poginulih. Nalet na pješaka 2008. Sudar vozila u pretjecanju 2008. 37, 2013. 9. Znači vidite na neki način snagu zakonske odredbe. Koji su uzroci prometnih nesreća kažem kad govorimo o nepropisnoj brzini. 2008. smo imali 18, sada 6 u 2013. Brzina u neprimjerenim uvjetima 2008. 81, 2013. 31. Znači jasno nam kaže statistika što se događa sa jakim vozilima, brzinom i u vremenu kada se to događa. Najveći broj nesreća mladih vozača u razdoblju od 22 do 06 sati sa smrtnim posljedicama. Sve je jasno. Hoćemo li sada ovako liberalno pustiti da sad mladi vozač sa 18 godina uleti u taj automobil jakih snaga, jake ajmo reći kubikaže, puno kilovata ili konjskih snaga i neka vozi ili ćemo mu ipak ostaviti barem godinu dana, dobro o tome razmislimo, da se pripremi i za takav automobil.

prije svega istaknuli zaista bitne naznake ovoga zakona, a tiče se mladih vozača, gdje ste zaista rekli da je malo još tu neravnopravan odnos da li je to mladi vozač po svojim godinama života ili to po godinama po godinama staža vožnje u tom dijelu. I mislim da tu bi trebalo dodatno taj dio zakona definirati. Dobro ste spomenuli da ima velikih problema, znači ako mladi vozač položi vozački ispit onda bi on sebi morao kupiti automobil, a pitanje je danas mogućnost kupovanja automobila i taj mladi vozač ako ima jedan automobil u obitelji koji je jače snage nikako ne može steći iskustva u vožnji. I prolaskom 24 godine on tri, četiri godine, pet godina nije vozio i sigurno ima veće probleme u vožnji, opasnost nego da je počeo odmah voziti. Ali ste dobro spomenuli jednu stvar koju bih posebno istaknuo da prije svega imaju i drugi faktori koji ovise o broju poginulih mladih vozača koje ste dobro napomenuli. Jedna od bitnih stvari, a to je da trebamo raditi na prije svega prevenciji, prevenciji u okviru auto škola. Pitanje je koliko su te autoškole osposobljene. Događa vam se da neki mladi vozač u svom dijelu školovanja nikad ne izađe na autocestu, nikad ne prođe nekakve uvjete i mogućnosti koji ga čekaju u stvarnom prometovanju. Autoškole bi trebale imati takav sustav educiranja da on zaista vozač kao takav može naučiti vožnju u svim uvjetima. Ovisi puno i prije svega o …/Govornik se ne razumije./… opremljenosti, jer vjerujem da je puno tome doprinijelo da se i u okviru lokalnih uprava, gradova, općina i cesta radi infrastrukture, nogostupe, radi se rasvjeta i kvaliteta horizontalna i vertikalna signalizacija. Sve to doprinosi boljoj sigurnosti na cestama i naravno ono što je bitno trebalo bi puno više raditi sa mladim vozačima jer u okviru gradova i općina postoje Vijeće za komunalnu prevenciju koje zaista o tome govore koji su ključni programi, projekti zajedno sa policijskim upravama da se radi na njihovom aktiviranju. …/Upadica Stazić: Vrijeme./… Znači puno prevencije je u tome dijelu da smanjimo broj nesreća. Hvala. Hvala lijepo. Uvaženi kolega, svakako prevencija ja sam to i naveo nije bez razloga ostvaren ovakav napredak. Iako kažem svaki život, izgubljeni život je tragedija ali postoji kažem dobar zakon kojeg se dograđivalo, postoji Nacionalni program sigurnosti u prometu koji je petogodišnji i daje rezultate u pet godina. sada je za mene ipak možda malo prehrabro da smo pustili upravo izmjenama članka 221. da sve ono što smo do sada na neki način branili i prilagodili te mlade vozače tom činjenicom, iako je kažem po meni krivo možda tada definirano što je mladi vozač jer se sveo samo na dob i tu je možda bilo najviše i nepravde. I to treba po meni u ministarstvu lijepo promisliti i ostaviti određenu barijeru od godinu ili dvije dana po njihovoj procjeni da se ipak omogući stjecanje. Jer ipak je vožnja određena vještina i iskustvo ne samo psihofizičko stanje, pamet ili samo glava. I da jednostavno se omogući da ti ljudi ipak onda stiču kroz slabiji automobil, slabijih snaga određeno iskustvo i da onda se to sa protekom od godine ili dvije dana normalno takvoj osobi i skine. Jer jednostavno ovako ćemo doći u situaciju da je od donošenja ovog zakona sve slobodno. sjetimo se kažem ponovno te 2008. i zato je i tada napravljen Zakon o sigurnosti prometa potpuno novi sa velikim ograničenjima. Slučaj Velika Gorica neću spominjati što se desilo. To je imalo i svoj pravosudni tijek itd. da nam se ne desi sutra ponovno i da onda opet kažemo tko je kriv, a uvijek svi traže krivca. A Vlada si ovdje sebi dala mogućnost da bude isključivi krivac je maknula sve barijere i bilo kakav osigurač. Mislim da ipak treba ostaviti jer kažem u odnosu na vozačko iskustvo ne na dugo. **Stazić, Nenad (SDP)** Sada će replicirati Frano Matušić. Zahvaljujem. Pa kolega, zapravo puno toga je relativno ovdje u ovim prijedlozima i može se pomoći na razne načine. U konačnici cilj treba biti doista zaštita vozača svih u prometu ne samo vozača, nego svih koji sudjeluju na neki način u prometu. prije svega sprječavanje tragedija koje su doista bile povod za donošenje zakona koji je 2008. ublažio i zapravo taj veliki postotak mladih vozača koji je ginuo, zapravo smanjio značajno. Međutim, kad kažete vozilo od 80 kilovata ili 105 konjskih snaga to je vrlo relativan pojam. Kad imate mali automobil kao što je recimo Fiat 500 sa 105 konjskih snaga to je jurilica. dakle te manje automobile koji mogu biti jako nabrijani sa 105 konjskih snaga može biti jako puno u Renault Clio recimo ili ovako primjer koji sam spomenuo. Dakle, to je jedan relativan pojam. Druga stvar što je sa vama pitanje kad je netko položio vozački ispit, ali to sam već predlagao i prije. Ja sam zato da se mladim vozačima u smislu tek položenog vozačkog ispita, da im se daje privremena dozvola, privremena dozvola koja bi se nakon godinu, nakon dvije prevela u pravu ali pod također određenim testovima koji bi dokazali da je taj vozač stvarno savladao vožnju. Jer teško će netko savladati vožnju u 30 sati i teško će bit dobar vozač na autocesti ili bilo gdje drugdje. Ja svakodnevno vozim, pa da vam ne pričam što sve vidim u vožnji i na koji način se ponašaju vozači ali to nema veze sa mladim vozačima nego generalno sa načinom vožnje. Imate spore vozače koji su nekad i češći uzrok prometnih nezgoda nego ovi brzi vozači.

Hoćete replicirati ili ne? dosadašnji zakon nije posvećivao upravo ovo što znači ukoliko netko položi vozački ispit sa 25, 30, 40, 45 godina on praktički nema nikakvih ograničenja. Onaj tko položi sa 18 ima ograničenje do 24. godine. Činjenica je da koliko god se to smatralo možda nepravedno prema mladim vozačima da je ova statistika koju ste pročitali nepobitna. I u svakom slučaju ono što je dobro u postojećem zakonu može se prilagoditi da se smanje ti uvjeti ali svakako mora ostati jedan takav dio. Kad netko govori o automobilima, evo gospodin Matušić je maloprije spomenuo, da i slabiji automobili mogu postići velike brzine. Činjenica je da automobil sa 80 konjskih snaga može postići brzinu i od 140 i od 150 i od 160 ali osjećaj te brzine u takvom automobilu nije isti kao u nekakvom BMW-u, AUDI-u od 140 i 150 kad praktički, a naročito na otvorenim cestama, vi nemate uopće osjećaj da vozite brzinom, pogledajte i sami kad vozite autocestom ukoliko ne gledate na brzinomjer vama brzina od 150, 160 osjećaj je kao da vozite 110 za razliku od automobila do 100 koji su dozvoljeni mladim vozačima. U svakom slučaju ne bi trebalo ukidati ovu odredbu u smislu stjecanja iskustva, osim za profesionalne vozače koji su završili taj dio školovanja i stekli određeno iskustvo. Ali u svakom slučaju treba taj standard odnosno tu statistiku dovest onom konačnom cilju da stradavanja ne budu veća u odnosu na ova koja su dosada, da se taj postotak smanji. I ova statistika koju ste iznijeli je u svakom slučaju ona koja dosadašnji zakon stavlja u pravom u pravom smislu riječi da zakoni moraju biti ti da štite i život naših građana. Kolega Klarić, pa činjenica jest da je mnogo toga dozvoljeno sa punoljetnošću, znači sa 18 godina, ali da je recimo ovo jedan od zakona koji je upravo baš na tih 18 godina napravio jedno ograničenje i on nije sigurno tada bio primljen kod mladih ljudi baš na najbolji način jer ipak i oni vole kako smo danas čuli stisnuti gas upravo kako reče kolega Novak tih nabrijanih pila kako oni to zovu i vole pokazati da su zreli da mogu, da mogu brže i bolje od nekog. Međutim, statistika je neumoljiva i ona pokazuje kažem u odnosu na 2008. godinu razloge tj. imamo vrste nesreće koje su povezane s brzinom i snagom, a njih sam čitao, slijetanje vozila s ceste, nalet na pješaka, sudar vozila u pretjecanju. Tada ih je bilo 147 sa smrtnim slučajem, 2013. takvih je nesreća bilo 43. Uzroci, najviše dva uzroka, nepropisna brzina i brzina neprimjerena uvjetima. 2008. 99 takvih smrtnih slučajeva, 2013. 37. Mislim da ne trebamo biti veliki ni stručnjaci da ne možemo pročitati te brojke i da ipak utvrdimo da kroz izmjene ovog zakona tj. konačni prijedlog da se reagira i da se ostavi jedan promijenjeni oblik ovog članka i nekakvo ograničenje koje će biti vezano uz iskustvo, povezano sa kilovatima tj. snagom vozila, a ne uz dob jer onda ćemo doći na ono što smo imali opet nezadovoljstvo i neke nepravedne situacije koje su i tad pojavljivale. Jer kažem mladi vozač je nespretno definiran i on je mladi vozač bio sa 50., sa 35. ili 18. godina u smislu svog iskustva i tu treba zaista napraviti nešto da ne ostane ovaj zakon bez ikakvih barijera pa da se onda sljedeće godine pitamo a što smo to učinili kad vidimo statistiku? Pravo na pojedinačnu raspravu sada će iskoristiti poštovana kolegica Gordana Sobol. **Sobol, Gordana (SDP)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, gospodine zamjeniče ministra sa suradnikom, kolegice i kolege. Dakle, ja ću u jednom dijelu se izreferirati, odnosno možda i ponoviti neke stvari koje su neki kolege prije mene rekli ili su ukazali na njih, ali evo krenut ću redom. Vezano oko izmjena ovog Zakona o sigurnosti prometa na cestama a koji se odnosi na problematiku mladih vozača. Govorim sad i o tome zato što sam o tome govorila i tada kada se taj zakon donosio ovdje u Hrvatskom saboru i kada smo vodili rasprave o tome što to znači mladi vozač, zašto ograničenje za mlade vozače i tada se otvorila jedna rasprava koja ustvari mislim da nije do danas završena, a to je zašto ograničenja, govorim sad o kubikaži motora, motornih vozila, dakle samo za mlade, dobno gledajući od 18 do 24 godine, što je sa kategorijom ili pojmom ili nečim što ovaj zakon ne poznaje, a to su novi vozači? Neću reći sad neiskusni vozači da to ne stoji u zakonu ali novi vozači. I u biti već tada smo raspravljali o tome i davali prijedloge dakle da u nekoj budućnosti bi ovaj zakon trebao upravo prepoznavati tu kategoriju. Jer kao i većina vas koji ste ovdje raspravljali i ja smatram da netko tko položi vozački ispit u 18. godini, u 25., 30. ili 65. on je novi, prvenstveno je novi vozač uz vjerojatno još neka dodatna ograničenja koja nosi ta dob, htjeli mi to priznati ili ne. Neka ograničenja za vožnju nosi i ta mladost, a neka za vožnju nosi i starija životna dob, neću reći starost, ali nosi. Mislim to mi svi toga moramo biti svjesni. Stoga mi je ustvari žao što nikada svih ovih godina, a o ovom zakonu smo 2008. ako se ne varam je prvi zakon pa smo onda imali nekoliko izmjena, što ustvari do dana današnjega mi nismo uspjeli uvesti u ovaj zakon upravo tu kategoriju novog vozača. Da li će taj novi vozač imati ograničenje samo što se tiče brzine, da li će imati ograničenje kubikaže što mi se čini nekako kako godine prolaze i razvoja automobilske autoindustrije da to sve će biti manje moguće ali mi recimo ujedno razmišljamo jednog dana i o električnim automobilima. razvoj automobilske industrije će ići tako da ćemo vjerojatno u budućnosti možda i skorijoj morati još neke izmjene raditi. Dakle, ja se iskreno zalažem da u ovaj zakon jednog dana unesemo tu kategoriju novog vozača koji će imati određena ograničenja pa makar i vezano uz ovu brzinu, ograničenje brzine koje sada po ovom prijedlogu zakona ostaje za tu kategoriju mladih vozača. A oni jesu kao takvi definitivno diskriminirani u odnosu na sve druge koji po prvi puta ustvari po prvi puta ustvari dobivaju vozačku dozvolu ili recimo polože vozački ispit u 50 godini života jer vožnja je dobrim djelom i stečeno iskustvo koje vi imate, koje dobivate sa godinama. Zato mi se čini, a u skladu i sa odlukom Ustavnog suda, kolega Borić je o tome govorio dakle ova odredba zakona nije proglašena protuustavnom, mada je bila na ocjeni ustavnosti ali je Ustavni sud našao određene stvari na koje je upozorio zakonodavca, a jedna od bitnih primjedbi je bila pitanje tretiranja na jednak način mladih vozača koji su tu hrvatski državljani i koji ovdje dakle žive u Hrvatskoj i mladih istih takvih vozača koji dolaze u Hrvatsku kao kao turisti u prolazu ovako onako. Dakle i to da se prema svima ustvari treba postupati na jednak način. I čini mi se da je to ustvari i najveći problem za zakonodavca bio kako postići to da on u ne znam Sloveniji, Austriji ili ne znam gdje može voziti auto velike velike kubikaže sa 19 godina a u Hrvatskoj to ne može, a ti praktički jel kažnjavaš, ne kažnjavaš, jer on tamo ima drugačije propise i u konačnici nije došao svojom krivicom u tu situaciju. Tako da u tom djelu razumijem na neki način i muku zakonodavca i osobno smatram, jer sam se i tada zalagala da ne treba imati, da je ok i da je u redu da se ovo ograničenje kubikaže miče iz zakona, ali sam jako za to da ostane ograničenje brzine. Kolega Borić je govorio o statističkim podacima kako se zahvaljujući upravo ovom članku zakona došlo je do smanjenja nesreća u kojima su sudjelovali mladi, broja poginulih itd. ali mislim da se to mora promatrati u sklopu još nekih faktora koje smo mi ipak u ovih zadnjih godina i puno boljih cesta od autocesta, ali i ovih drugih cesta ipak puno boljih novijih automobila koje ipak naši građani voze, prema tome i plus svih akcija koje je MUP svih ovih godina, pogotovo zadnjih 10 godina radio i kroz nacionalnu Strategiju sigurnosti prometa i različitim akcijama medijskim itd. Dakle, tu je splet više faktora. Dakle, podražavam osobno ovaj dio koji se odnosi na ukidanje ograničenja što se tiče kubikaže. Podražavam ostanak ograničenja brzine, ograničenja brzine i evo na neki način apeliram da možda svi skupa jednog dana dođemo do toga da ovaj zakon počinje poznavati tu kategoriju novog vozača bez obzira kada položio vozački ispit. I konačno vezano oko kategorije starijih, naših starijih građana vozača, dakle ja smatram da određena dodatna ograničenja nakon određene dobi moraju biti i kada je u pitanju zdravstveni pregled i za vozače. Slažem se međutim s time da je 65 godina preniska granica. I slažem se s onima koji kažu povećavamo dob za odlazak u mirovinu, povećava se ovaj dob života, dakle životni vijek je duži i kolega Đurović je dao jedan prijedlog, stigao je određeni amandman ali mislim da određeno ograničenje, odnosno dodatna potreba da se izvrši zdravstveni pregled nakon određenih godina života da mora postojati jer znate šta svi smo mi, ja pretpostavljam da su u ovoj dvorani manje-više svi vozači, ja imam vozačku dozvolu preko 35 godina. Nekada sam vozila relije, danas više ne, danas ću možda u neku humanitarnu svrhu to učiniti. A kad govorimo o obiteljskim liječnicima i o tome hoće li oni ili neće nekome dati dokumentaciju ako je došao do nekakve promjene u zdravstvenom stanju. Ja ne znam da li je nekada netko u MUP poslao nekakav moj nalaz od mojih poteškoća sa vidom i nekih ograničenja koja sam i sama primijetila da imam u noćnoj vožnji ali sam se potrudila pa sam to riješila itd. Ali moj obiteljski liječnik koliko ja znam to nikad nije niti sam morala ići na ikakav zdravstveni pregled. Dakle, ovo sad govorim i vezano oko toga da li imam tu određene godine ili nemam, pa i tu tom djelu bi onda trebalo ustvari uopće vidjeti koliko je realno da se ona odredba zakona koja sad postoji da svaka nekakva takva promjena zdravstvena bi se trebala dostaviti dostaviti u policijsku upravi, uopće bi ikad mogla ili uopće ne bi mogla stići, evo kolega Đurović je govorio o obavezi liječnika i kada uopće se nekakva medicinska dokumentacija može nekome predati. Evo, dakle u tome smislu podržavam izmjene zakona ali kažem osobno mislim da ovaj članak koji govori o ukidanju obaveze zdravstvenog pregleda za osobe starije životne dobi ne bi trebala ovako stajati. Ja sam zato da se povisi ta dob i definitivno ju ne bi trebalo promatrati samo i isključivo to zato što to košta 300, 300, 500 ili 800 kuna. Ajmo onda pitati zašto to toliko košta? I možda se u tom djelu mogu napraviti pomaci pa bi onda i taj pregled bio dostupan i onima sa nižim primanjima. Hvala. Hvala i vama poštovana kolegice. Prijavljene su četiri replike. Prva replika poštovani zastupnik Frano Matušić. **Matušić, Frano (HDZ)** Zahvaljujem. Kolegice, pa manje-više se slažemo prilično oko ovih zakonskih odredbi i po pitanju novih vozača također. To bi trebalo na neki način definirati samo mislim da je netko rekao da je u Sloveniji postoji privremena dozvola koja traje 2 godine dana. i to bi na taj način najelegantnije riješili i ne bi sada dovodili u pitanje dali je netko mlad 18, 19, 20 itd. Imate nove vozače koji polože sa 18 godina, a nemaju automobil i ne vozi godinu dana ili eventualno vozi dva, tri puta godišnje od roditelja, prijatelja itd. Kakav je taj vozač nakon godinu dana? što on zna o vožnji nakon 30 sati odrađenih ako je odradio i svih 30 sati? Dakle trebalo bi na neki način imati dodatni ispit sa tom privremenom dozvolom omogućiti da dvije, godine dana vozi a nakon toga u posebnim uvjetima gdje se testiraju stvarno i refleksi i reakcije na uvjete kakvi se događaju svakodnevno da se provjeri stvarno spremnost vozača za uključivanje u promet odnosno za normalnu vožnju. Ta ograničenja recimo sada su ograničenja 80 na cestama, inače je 90 izvan naselja ili na brzoj cesti je ograničenje 100, a toliko jest ograničenje na brzoj cesti. A na autocesti 120, a inače je 130 dakle to nisu neke značajne razlike u brzinama. Još bih nešto rekao, otvorio bih jednu temu koja se tiče zatvaranja autocesta radi zimskih uvjeta. Zatvaranje autocesta radi zimskih uvjeta pa to nema nigdje u europi. Konkretno, zatvara se ispod sv. Roka autocesta i šalju se ljudi na 10 puta goru cestu preko Gračaca i sa kamionima i jednaki su udari bure, još gore u nekim usjecima itd. koja je to nelogičnost. Dakle i to je pitanje sigurnosti. Vidim da je ovdje u javnoj raspravi bilo otvoreno i to pitanje, čini mi se značajno da se autocesta osigura da se normalno može prometovati u zimskim uvjetima uredu, kamionima je problem vjerojatno zbog velike površine, ali osobni automobil nema nikakvog razloga da se zabranjuje promet kod jake bure. da kategorija novog vozača znam da to onda otvara i ova dodatna pitanja koja ste vi otvorili, ali mislim da vrijedi pokušati pronaći najpovoljniju soluciju, svjesna toga da vjerojatno onaj koji položi ispit u 40.godini vjerojatno je da ima automobil ili ga namjerava odmah kupiti da će odmah krenuti voziti negdje ostala valjda navika, ja to kažem nekada isto tako sa 18 godina manje-više svi su išli polagati vozačke vozačke ispite pa jesu li imali auto ili ne ali to je bilo ono nešto što uz put što se kaže napraviš. Dakle vjerojatno ima različitih rješenja, vrijedi se potruditi i mislim da bi onda u tom smislu i ovaj zakon bio bolji. A što se tiče zatvaranja naših autocesta za vrijeme kada su takvi nepovoljni zimski uvjeti. Ja sam se isto našla x puta i više puta na udarima bure prvenstveno jer i na sjevernom Jadranu bura žestoko tuče i moram kazati da sam par puta bila u situaciji da mi je bilo žao što su me pustili preko Krčkog mosta, a da ga nisu zatvorili za sav promet. Tako da ja tu ne bih ulazila vjerojatno ipak procjena i određenih prometnih stručnjaka itd. da da su određeni udari bure ili nanosi snijega ili ne znam čega takvi, a i nemogućnost u krajnjoj liniji zimske službe pretpostavljam jer nekad su toliko ekstremi uvjeti u smislu padalina vjetra itd. da ja osobno razumijem da tu cestu zatvore. Da li pri tom ona druga cesta je sigurnija ili ne, to opet možemo o tome raspravljati. Ali ja znam da starom cestom kroz Gorski Kotar od Zagreba preko Karlovca do Rijeke nisam nikada ostala ni zbog bure ni zbog zimskih uvjeta

Kolegice Sobol mi svi danas govorimo više-manje svi klubovi naveli smo osnovni cilj, a to je zaštita vozača mladih i starijih znači povećanje sigurnosti u prometu i za to mijenjamo zakon, to je nekakav osnova premisa kojom su svi krenuli u raspravu. sada se opravdano postavlja čitanje štitimo li mi tu krivo definiranu definiciju mladog vozača na način da ukidamo sve barijere kroz brisanje stavka stavka 3.i 4.ovog članka 221.ili povećavamo mogućnosti da povećamo nesigurnost u prometu i smrtnost mladih vozača i jeli to jedini i osnovni uzrok. Nije sigurno, svi znamo da možete voziti i 190 sa 45 godina kao i sa 20 godina, ali ipak država ima snage reći mi smo postavili određenu barijeru. To što je ti ne poštuješ,više-manje onda tvoj problem. ali ovako bez ikakve … vi nemate što reći bilo kome. Nažalost kažem ginu mladi ljudi bez obzira na zakon, ali postojale su barijere i sada ostajemo bez ikakve i tome se treba prići na jedan način koji sugerira da ćemo i dalje štiti nekakav život, sigurnost bez obzira na definiciju pa makar i novog vozača ili mladog vozača. Ali onda to riješimo kroz iskustvo od godinu ili dvije dana vezano uz vožnju ne uz dob. Ali to moramo ostaviti ako želimo biti ozbiljni i ovaj zakon zvati Zakon o sigurnosti prometa jer sve ispod toga će biti krivo definirano onda jer ćemo se vratiti u 2007.i one statistike kojima je država pokušala doskočiti izmjenama zakona 2008. I onda je krenula statistika, ali li sve ostalo i cestovna infrastruktura što sam rekao i nacionalni program i bolji automobili i veći i sigurniji automobili itd., ali ako mi kažemo mladom čovjeku koji sada ima 18 godina i dobio je vozačku uđi u automobil od 220 konja i vozi se kako hoćeš vi njega niste zaštitili apsolutno ničim. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku poštovana zastupnica Gordana Sobol. Kolega Borić, da mi mu dopuštamo da uđe u automobil od 220 konja ali mu kažemo ne možeš voziti više od 120 na autocesti i ne možeš voziti više od 80 na na drugoj cesti. Prema tome, mi nismo ukinuli sva ograničenja, dakle ukida se miče se ova odredba o kubikaži, ali ovo Ja ponavljam još jedanput i još jedanput upućujem vidim jer ste u raspravi imali to da ste čitali presudu odnosno mišljenje Ustavnog suda vezano oko ocjene ustavnosti da i po mišljenju Ustavnog suda te odredbe u ovom zakonu jesu bile upitne. Zbog toga ako se ne varam su i tražene određene statistike koje je MUP trebao dostaviti Ustavnom sudu. Jer nemojmo zaboraviti od 1. 7. 2013. mi smo članica Europske unije i kao što mi moramo voziti po propisima kada dođemo tamo onda i oni ovdje. Ali kada ga se zatekne u autu koji ima veću kubikažu on je stranac i njemu ne možete oduzeti vozačku dozvolu. Hvala lijepa. Poštovana Ljuljana Cvjetović, replika. da moraju postojati ograničenja i za mlade vozače a i za starije, znači za vozače starije životne dobi. Ali zalažemo se i za nešto drugo. Ja ću vam reći moj primjer. Prije 4 mjeseca sam morala produžiti vozačku dozvolu. Vi odete kod obiteljskog liječnika i on vam izda potvrdu sa vašom poviješću bolesti koja izgleda otprilike E6, G7, i u tom smislu. To naravno mogu razumjeti samo liječnici. Tada sa tom potvrdom morate ići na medicinu rada. Tamo ispunite psiho test, vrlo kratak, neke sličice. Liječnički pregled vam je razgovor sa liječnikom i pregled očiju jer moraju utvrditi da li nosite naočale pri vožnji ili ne. Ako nosite naočale mora vam biti slika sa naočalama. I taj pregled košta 350 kuna. Mi se pitamo, da li obiteljski liječnik koji vas liječi 30 i više godina može istu tu potvrdu dati. On ne mora prijavljivati MUP-u, on ne mora biti kontakt sa policijom, ali mislim da on najbolje zna u kakvom ste vi stanju i kakva je vaša bolest. Šta nije žalosno da ja imam vozačku dozvolu 46 godina od 18 godine do 65, nikada me ništa nije nitko pitao niti je moj liječnik bio obavezan da barem kaže da li ja moram nositi naočale ili ne nositi naočale

da sa određenom dobi moramo biti svi u situaciji da obavimo i taj zdravstveni pregled vezan uz sposobnost vožnje. Da li je to to što ste vi sada pa platili 350 kuna. Ako je problem tih 350 kuna, onda ajmo razgovarati o cijeni je li to previše ili je to premalo. To je cijena jednog psiho testa, to je cijena pregleda očiju i to je taj razgovor sa liječnikom. Da li to može raditi obiteljski liječnik? Možda to može raditi obiteljski liječnik ali onda u tom smjeru ajmo tražiti određena rješenja i određene promjene i ajmo tražiti rješenja u tom smjeru ako to nije 65 godina, rekla sam i u svojoj raspravi zato što je produžen životni vijek, zato što nam produžuju i godine do kada moraš obavezno raditi da bi išao u punu mirovinu, ajmo govoriti je li to 75 godina. Ili je to 80 godina? Dakle i u tom smislu onda to ostaviti u zakonu. A ja se ne slažem da je to što tada vi napravite to za 350 ili ili za 200 kuna da je to toliko nepodnošljivo da naši umirovljenici to ne mogu a u isto vrijeme zaboravljamo koliko košta tehnički pregled, registracija automobila i obavezno osiguranje. To nam nije problem. Hvala lijepa. Poštovani zastupnik Dražen Đurović, replika. **Đurović, Dražen (HDSSB)** Hvala. Pa mislim da je ova dobna granica od 75 godina jedna onako vrlo racionalna mjera sadašnje radne, otprilike nekakve radne sposobnosti prosječne dužine trajanja života kao jedna granica o kojoj bi trebalo razmišljati oko poduzimanja liječničkog pregleda ili barem o skraćenju produženja trajanja vozačke dozvole. Zato sam i predložio ovaj amandman. A s druge strane sam tim amandmanom ciljao zapravo da se do te dobi vozačka dozvola traje po 15 godina a ne 10 godina kako je u ovom prijedlogu. S obzirom da da je sukladno Regulativi Europske unije ne vidim razloga zašto ne bi je produžili pa traje 15 godina pa da ljudi imaju 5 godina duže svaki put to razdoblje koliko će trebati platiti tu vozačku dozvolu. kada je riječ o ovom pregledu praktički sam siguran da ga ne može odraditi obiteljska medicina ni na koji način zbog toga što je struka tako definirana, medicina rada je danas specijalizacija. I ovdje nije pitanje procjene zdravstvenog stanja već je pitanje procjene sposobnosti upravljanjem motornim vozilom. Zato postoji ta specijalizacija medicine rada, zato se izdaju pravilnici i čitav taj sustav medicine rada koji je posložen zato da procjenjuje specifične sposobnosti da li za nošenje oružja, da li za vožnju automobila, da li za rad na specifičnim poslovima i procjenu sposobnosti za takvo nešto. Siguran sam da obiteljska medicina neće moći nikako u niti jednom obliku preuzeti. Jer jedna stvar je procijeniti zdravstveno stanje a druga stvar je odlučiti o tome da li je to zdravstveno stanje adekvatno sposobnosti za bilo što drugo. To je stvarno posao medicine rada i obiteljska ga neće moći. Zbog toga ona samo sudjeluje u ovom dijelu pripremnih nalaza, pripremnih nalaza, anamneze i eventualno laboratorijskih nalaza kada se ide na medicinu rada. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Sada će u ime predlagatelja Vlade Republike Hrvatske zamjenik ministra unutrašnjih poslova poštovani Evelin Tonković. Hvala predsjedniče Sabora, poštovane zastupnice i zastupnici. Mogu vam reći da je bilo zaista zanimljivo, bilo je tu ideja, bilo je nekakvih prijedloga ali eto sada smo na neki način vezani ovim predmetom rasprave danas oko ovog zakona. Radi pojašnjenja ja bih kazao u raspravi se ovdje provlačila teza da liječnici na neki način prokazuju svoje pacijente. Onda hvala lijepa, nastavit ćemo kad odradimo još jednu raspravu. Pojedinačna rasprava, poštovani zastupnik Ante Babić. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Ja ne bih imao ništa protiv da je zamjenik ministra govorio, dapače. Ja ću kazati nešto i govoriti o nečemu što kolege danas poštovani nisu govorili. Kaže jedan hrvatski filozof da su mladi ljudi skloniji ljevici jer su buntovniji, jači, agresivniji, revolucionarniji, a onako u poodmakloj dobi da su ljudi skloniji desnici pa tako treba gledati i mlade vozače kada se domognu automobila i normalno da žele iskušavati taj automobil do samih granica, što naravno zna često kobno završiti pa u tom smislu treba shvatiti i ovu raspravu. Isto tako ću napomenuti neke stvari koje su govorili kolegica Cvjetović i kolega Đurović. Recimo ja nosim naočale, dioptrija mi se nije promijenila u zadnjih 20 godina, svakih 5 godina moram raditi kontrolni pregled naočala i to me košta nekih 320 kuna, k tome još moram odvojiti svoje vrijeme, idete oftalmologu, onda poslije doktoru medicine rada. Glede onoga što želim govoriti vezano je za to što je ovdje zamjenik ministra pa bih volio da on to posebno čuje iako sam pisao u dva navrata ministarstvu, a vezano je za članak 255. ovog Zakona o sigurnosti prometa na cestama. A zapravo o čemu se radi, to su nekako životne stvari iz prakse u životu. Radi se o motornim vozilima, traktorima i motokultivatorima, od područja Konavala, svih otoka, Kvarnera, Primorja, Istre, Zadra, Šibenske županije, Sinja, Imotskog, Splitsko-dalmatinske županije. Naime, kada govorimo o tehničkom pregledu vozila ta vozila koja voze otprilike 2, 5, 7 i 10 km/h moraju iz udaljenih mjesta dolaziti u stanice za tehnički pregled. Zakon doduše je omogućio da se tehnički pregled može, naime nadzornik za tehnički pregled može doći i na lice mjesta, no kako ta vozila nisu registrirana sve u jednom danu teško da oni imaju toliko djelatnika da bi to mogli napraviti. možete zamislit poštovani zamjeniče ministra kako to izgleda kad recimo iz … vozite prema Imotskom, nekih … 65 km sa motokultivatorom na … pogon. S 4-5 km/h treba vam 10 do 12 sati da biste došli u stanicu za tehnički pregled za motorna vozila gdje vam tada nadzornik za ta vozila zapravo ne radi ništa niti koristi uređaje na toj tehničkoj stanici, niti one bubnjeve jer to ne može. On zapravo samo pogleda to vozilo, platite osiguranje i vi možete ići doma. To morate napraviti svake godine. Mislim da to nije dobro. Slažem se s time da svako motorno vozilo koje izlazi na javnu cestu mora biti tehnički ispravno, ali recimo znam da to rade u Bavarskoj, nešto u Francuskoj i Švicarskoj, da vi javnobilježničkom izjavom ili izjavom na tehničkom pregledu možete dati izjavu da je vaše vozilo tehnički ispravno, platite osiguranje i samim tim ste osigurali vozilo i ono može sudjelovati u prometu. Šteta je kažem što ovo nije obuhvaćeno ovim zakonom pa time ne mogu dati ni amandman, ali vas molim ukoliko je to moguće da razmislite i o ovome, bez obzira što je što je omogućeno zakonom da nadzornik može doći na lice mjesta, ali njih nema dovoljan broj i normalno da to ljudima, evo danas pada kiša recimo u Zagrebu, možete zamisliti zamisliti jednog ratara koji mora 20 ili 30 km voziti do stanice za tehnički pregled, vratit se u jednom danu i naravno opet to napraviti svake godine. Ukoliko to ne napravi u roku od 15 dana dobit će naravno kaznu jer nije prijavio motorno vozilo. samim tim što je odgovoran i što želi platiti osiguranje i tehnički pregled, mi ga onda kažnjavamo ukoliko to nije napravio za 15 dana. razmislite malo o ovome, bit ću vam silno zahvalan ukoliko to napravite jer radi se o tisućama osoba koje imaju ova motorna vozila i motokultivatore, kažem najviše ovim rubnim dijelovima. Možda u Slavoniji je to manje jer se radi o radnim vozilima koja postižu velike brzine pa je moguće obaviti tehnički pregled u jednom danu. Ali ovo kažem iz prakse, iz onoga što razgovaram s ljudima mislim da bi trebalo to napraviti. Jer kažem, na tehničkom pregledu tim vozilima se ništa ne radi osim što im se napravi digitalni snimak, digitalni snimak, plati se osiguranje i time su oni zapravo zadovoljili sve uvjete i mogu sudjelovati u provedbi. Ukoliko sam pomogao i vama i tim ljudima bit ću vam zahvalan. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa kolega. Što se tiče mladih i starih revolucionara, poslije zasjedanja ću vam ja reći to. Sada u ime Vlade, imamo i repliku, ispričavam se. Poštovani zastupnik Igor Kolman, replika. **Kolman, Igor (HNS)** Zahvaljujem se poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi kolega Babić, iako nije predmet zakona ova tema me ponukala na repliku. Mi u Hrvatskoj imamo ogromni problem sa tehničkom neispravnosti vozila koja se kreću našim cestama, to kolege iz Ministarstva unutarnjih poslova znaju. Mi imamo ogromni problem s time da ima jako puno neregistriranih i uopće tehnički nepregledanih vozila na cestama, bitno više nego u uređenim državama Europske unije, a nažalost i mnoga vozila koja nam jesu registrirana i tehnički pregledana upitne su tehničke ispravnosti. U tom smislu ja mislim da mi ne možemo olakšavati kriterije na razini zahtjeva da zaista sva vozila budu tehnički pregledana i tehnički ispravna, ali ono u čemu se slažem i zato koristim priliku da dam tom dijelu vaše rasprave podršku, slažem se da bi trebalo naći načina da se ljudima taj postupak olakša. Postoje i mobilne stanice za tehnički pregled, postoje razne druge varijante u kojima bi se moglo ljudima olakšati ali bez ponavljam bez ikakvog snižavanja kriterija što se tehničke ispravnosti tiče. Jer ja mislim da naše statistike i nisu do kraja, ne pokazuju do kraja udio tehničke ispravnosti, odnosno neispravnosti u nesrećama. Neispravnost amortizera recimo koja produžuje put kočenja. Pa onda recimo imate nesreću koja se možda ne bi dogodila da su amortizeri bili potpuno ispravni i takve stvari koje naše statistike ne pokazuju u potpunosti. Dakle, mi si ne smijemo dozvoliti snižavanje kriterija, ali bismo trebali razmisliti o načinima da ljudima olakšamo pristup pristup tehničkom pregledu i ispunjavanju onih zahtjeva koji se moraju ispuniti. **Leko, Josip (SDP)** Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Ante Babić. **Babić, Ante Kolega Kolman, očito me niste slušati. Ja nisam govorio o motornim vozilima, govorio sam o radnim strojevima, de facto o traktorima od 4, 5, 7 i 10 km/h i motokultivatorima. Nitko od ljudi s kojima sam pričao, znači nitko nije govorio o tome da ne želi platiti osiguranje ili zbog tehničke ispravnosti svog vozila. Ali kada dovezete to vozilo u stanicu za tehnički pregled vi ne koristite niti jedan uređaj, niti bubnjeve za kočnicu, niti uređaj za ispušne plinove niti ne znam nešto drugo već samo dobijete digitalnu fotografiju. Znači, on vas snimi, uslika vas tu i platite osiguranje i to je to. Naravno da se slažem s tim i vi kažete da ima veliki broj neregistriranih motornih vozila. Mislim da je to zakon doskočio da u roku od 15 dana morate vratiti registarske pločice ili platiti osiguranje. Mislim da se to dobrim dijelom sredilo. Ali ovdje se radi stvarno o traktorima i motokultivatorima i tu ljudima činimo velike probleme. Znači, oni nisu protiv plaćanja pristojbi, dapače dapače žele platiti osiguranje za svoje motorno vozilo. Jer i zbog sigurnosti sebe a i drugih sudionika u prometu već se radi isključivo o tome da oni moraju prevaljivati veliki put zbog ničega, izgubiti jedan cijeli dan, a mislim da to nema nikakvog smisla. Mogu dati javnobilježničku izjavu da je njihovo vozilo tehnički ispravno i da za to odgovaraju kao u Švicarskoj recimo. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Sada je red na zamjeniku ministra unutarnjih poslova poštovanom Evelinu Tonkoviću, završna riječ. Hvala lijepa. Sabora, Hrvatskog sabora, poštovane zastupnice i zastupnici. Radi jedne jasnoće da ne bismo stvorili jednu krivu percepciju u javnosti niti Ministarstvo unutarnjih poslova zanimaju podaci, osobni podaci o pacijentima i građanima, niti ih mi kao takve dobivamo od liječnika. Što mi dobivamo? Mi dobivamo samo opću obavijest liječnika da netko više nije sposoban upravljati sigurno sigurno motornim vozilom. To je nama potrebno i dostatno da bismo dosljedno zakonskim odredbama takvog građanina RH radi njega i radi drugih sudionika u prometu uputili na izvanredni zdravstveni pregled. Prema tome i povratno kad dobijemo informaciju mi apsolutno nemamo nikakvih saznanja ni o dijagnozi ni o onom problemu zdravstvenog koji tog čovjeka osobno tišti. Mi dobijemo samo uvjerenje da on nije sposoban ili je sposoban ili je ograničeno sposoban i ništa više od toga. To je više radi javnosti. Kolegica zastupnica je malo prije kazala jedan svoj primjer koji je vrlo interesantan. Sa 18 ili 19 godina jer ona kaže da 46 godina nije bila na liječničkim pregledima. Sa 18 godina hipotetski mi dobijemo vozačku dozvolu, idemo na liječnički pregled i do 65 godina po sadašnjem zakonu nitko nas ništa ne pita, a u međuvremenu stoji ono stanje zdravstveno kojeg mi znamo i znaju liječnici koji eventualno su u nekakvom kontaktu zbog nekakvih zdravstvenih mogućih problema. I sad se pojavljuju dvije situacije zašto je taj pregled moguće dobar ili moguće nije potreban. Mi smo u ovom trenutku odlučili da to nije potrebno. Da, moguće je da bi taj zdravstveni pregled odmah identificirao nekakav zdravstveni problem, pa bismo čovjeku kazali oprostite, ali znate ne možete ići u promet. A šta je sa onom skupinom građana koji će danas obavit zdravstveni pregled bilo tko od nas jer je ljudsko zdravlje nepredvidivo, bolje znaju kolege zastupnici koji su liječnici. Mi danas možemo obaviti sva moguća zdravstvena ispitivanja a da nam se značajno promijeni psiho fizički status kroz vrlo blisku budućnost možda već sutra. Prema tome, tu jednu hipotetsku situaciju koje se može dogodit je riješila odredba iz članka 233. stav 3. i tu treba inzistirati na dosljednoj primjeni tog članka. Znači, na liječničkom pregledu ako se na liječničkom pregledu ili tijekom liječenja utvrdi da vozač boluje od bilo koje bolesti ili ima invalidnost radi koje više on nije sposoban da bude sudionik u prometu. Liječnik koji je obavio pregled ili liječio vozača, te izabrani liječnik dužan je uz upozorenje liječnika o tome obavijestiti nadležnu policijsku upravu. A šta je to nego imperativna nula? I mi smo na taj način sanirali ovu situaciju kada smo rekli da više ne treba liječnički pregled, jer ako je nekakvom čovjeku koji je navršio neku dobnu granicu od 65 ili više godina, promijenio se zdravstveni status, a liječnik zna da se promijenio. A tko će prvi znat nego liječnik? Onda je liječnik dužan da dosljedno provede ovu zakonsku normu. I predviđena je novčana sankcija za pravnu osobu od 5000 do 15000 kuna, a za odgovornu osobu od 1500 kuna do 5000 kuna. Prema tome, ništa štetno se neće dogoditi po sigurnost prometa time što se ova obaveza ljudima sa 65 godina za sada eliminirala. Još jednom bih samo napomenuo da taj zdravstveni pregled na kojega ga upućuje Ministarstvo unutarnjih poslova, a sukladno odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama ne plaća taj građanin ukoliko normalno bude sve u redu sa njegovim psiho-fizičkim zdravljem. Prema tome, teret je plaćanja na nekom drugom u tom slučaju. Eto hvala lijepo. **Leko, Josip Time smo iscrpili listu prijavljenih. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. A sada prelazimo na,

Nisam vidio, žao mi je. Sad se nećemo vraćati kolega, ako dozvolite da završimo? Pošaljite pisanim putem ja ću zamoliti zamjenika da uzme u obzir vašu repliku. Hvala